Шановні колеги, прошу реєструватися. В залі зареєстровано 282 народних депутати України. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, в нашого колеги народного депутата Зуба Валерія Олексійовича сьогодні день народження. Бажаю здоров'я, успіхів, наснаги і досягнень. (Оплески) Шановні колеги, переходимо до роботи. Відповідно до статті 25 Регламенту Верховної Ради України у середу ми маємо до 30 хвилин для виступів народних депутатів з внесенням пропозицій, оголошенням заяв та повідомлень. Прошу записатися на виступи.

Дякую, шановний пане Голово. Колтунович, "Опозиційна платформа – За життя". Безумовно, я сьогодні буду виступати і присвячу свій виступ тій актуальній, важливій темі, яка стосується сьогоднішнього позачергового пленарного

ми говорили про те, і наша фракція, і я мав можливість з цієї трибуни про це говорити, ми маємо провал по всі макроекономічним показникам. Ми маємо зниження темпів економічного зростання, ми маємо падіння промислового виробництва, невиконання бюджету, збільшення заборгованості із виплати заробітної плати. І це все результати і підсумки роботи не 28 років незалежності України, а по півроку чи шести місяців діяльності конкретного Кабінету Міністрів, який провалився і був гіршим ніж його попередники. Що ми маємо зараз. Ми маємо 2020 рік і уже два місяці. І економічна ситуація тільки погіршується. У січні місяці – мінус 5,1 падіння промислового виробництва, це в порівнянні з 19-м роком. Невиконання бюджету більш ніж на 6 відсотків за підсумками двох місяців 2020 року. Зростання заборгованості за житлово-комунальні послуги до 67 мільярдів гривень. Ось так виглядають економічні реформи від нинішнього складу Кабінету Міністрів. Безумовно, ми підтримаємо відставку цього ганебного уряду і їх псевдосоціальної і антиекономічної політики. Але ми наполягаємо на тому, щоб нова команда, яка прийде, запропонувала новий економічний курс, відмовилася від тієї економічної і антисоціальної політики, яку культивував попередній уже уряд Гончарука. Ми наполягаємо на тому, щоб були відкликані ці ганебні проекти законів по землі, по металобрухту, щоб не чіпали об’єкти стратегічні, які хочуть пустити з молотка для приватизації. І ми говоримо про те. Для того, щоб все-таки країна розвивалася цивілізаційно і еволюційно, щоб ми рухались так, як передові економіки світу, ми робили акцент на технологічному розвитку, на модернізації, на прискоренні амортизації основних фондів, знос яких перевищує 80-90 відсотків, а в окремих секторах складає 100 відсотків. І ми будемо наполягати на тому, щоб саме новий бюджет на 2020 рік був запропонований вже новою командою, нову програму Кабінету Міністрів і абсолютно нові економічні кроки, які дозволять країні рухатись вперед, а громадянам України жити достойно. Дякую за увагу. Дякую. Слово надається народному депутату Люшняку Миколі Володимировичу, депутатська група "Довіра", Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, хочу звернути увагу на те, що сьогодні уряд просто дременув під час кризи в державі, не тільки коронавірусу, про який ми говорили, що в головах у чиновників та політиків. Хочу звернути увагу на всі питання, які поставили перед нами під час проїзду всією Луганської області нашої команди люди, які запитують, хто буде відповідати за заробітні плати Коболєву в 1,5 мільярди гривень, чому й досі не звільнили цього горе-керівника, який отримує 28 мільйонів гривень на місяць заробітної плати; хто сьогодні буде відповідати за зарплати, які отримували в уряді перед Новим роком, мільярдні; хто буде відповідати за заробітні плати голові "Укрпошти" в 2 мільйони гривень на місяць це мільйон доларів на рік. Так не отримує жоден міністр в Америці, Трамп навіть не отримує такої заробітної плати. Скажіть, будь ласка, хто буде відповідати за транзит газу, за який беруть з кожного пересічного громадянина величезні кошти? Хто буде відповідати сьогодні за те, що людина навіть не користується газом, а повинна сплачувати за транзит? В під'їздах немає батарей і тепла, сьогодні беруть за тепло з кожної людини в кожному під'їзді. Скажіть, будь ласка, хто з міністрів, який хоче дременути сьогодні з цієї зали, буде відповідати перед жінками шахтарів та перед дітьми шахтарів, які не отримують 8 місяців заробітної плати? І зібрання, одурюючи Президента, що за два місяці повністю розрахуються, повна брехня. Кожен день люди страждають від того, що сьогодні недоїдають. Люди сьогодні страждають від того, що сьогодні корозією покрила корупція нашу державу, це головна хвороба України. Люди тікають з країни, молоді спеціалісти тікають з країни. Коли будуть надані робочі місця? Скажіть, будь ласка, коли закінчиться ця вакханалія? Сьогодні переслідують команду Шахова в Луганській області, всі силові структури за наказом бандитської влади в місті Сєвєродонецьку. Ми піднімаємо пласти проблем на поверхню, і це комусь не подобається, не подобається тим, хто грабував нашу державу 28 років. Я звертаюсь до міністра МВС, до Авакова: хай переверне повністю сторінку ту і подивиться, що сьогодні робиться саме в Луганській області, яка корупція. Наркотики продаються на кожному кроці, сьогодні повністю грабуються всі міста, вивозиться металобрухт - і ніхто на це не дивиться. Вирізаються ліси, сьогодні повністю грабуються всі підприємства, зруйновані вщент. Хто буде відповідати перед українським народом? Дайте відповідь. Дякую. Сергій Шахов, Дякую. Слово надається народному депутату Совсун Інні Романівні… Шановні "слуги народу", а також інші фракції, сьогодні я теж хочу розказати про те, що ми з вами будемо робити після обіду, а саме голосувати за відставку уряду і за новий уряд. Ми попереджали вас ще в серпні місяці, колеги, не ставте ставки на окремих людей, будуйте інституції, розробляйте стратегії для успішної України. Ви зробили фактично того разу, ви затвердили через голову всіх депутатів, затвердили Кабінет Міністрів, "як кота в мішку". Жодного питання ми не змогли поставити кандидатам, жодного обговорення кандидатур не було. В результаті більшість "слуг" навіть не знають імена тих міністрів, які зараз є міністрами. Тому ми дуже просимо вас і наполягаємо, щоб цього разу процедура обговорення відбувалося, як у нормальних демократичних країнах, а саме: було поіменне голосування, поіменне обговорення. Будь-який кандидат повинен прийти і сказати нам, депутатам, а також українському народу, звідки він взявся, на які уряди Ющенка, Януковича і попередників працював, які політичні еліти до цього обслуговував, і дати нам можливості задати питання. Це наша вимога, перша вимога. Друга вимога. Будь ласка, якщо ви хочете змінювати уряд, спочатку заслухайте міністрів, а також тих, кого ви збираєтесь змінювати. Тобто зробіть звіт правоохоронних органів, від яких багато чого залежить у цій країні, а не тільки від міністрів. Першим змініть порядок денний, дайте можливість послухати, що саме ці люди зробили за сім, за дати можливість задати їм питання, чому саме у нас до сих пір не відбувається жодна боротьба з корупцією, жодна судова реформа навіть не зсунулася з місця, слабка зовнішньополітична позиція. Тому, колеги, "Слуги народу", які до сих пір, мабуть, не знають імена тих кандидатів, які сьогодні будуть голосуватися, уважно дивіться на цих людей, вони були вже у владі, вони "крєпкіє хозяйствєннікі", але вони знають не тільки, як робити добре українському народу, а як добре робити тим, хто за ними стоїть, а особливо проросійським кандидатам, яких ми будемо мати сьогодні. А також я вам хочу дати одну пораду: будуйте інституції, жодна зміна декорації до якості театру не має ніякого відношення. Дякую. Дякую. Слово надається народному депутату Люшняку Миколі Володимировичу, депутатська група "Довіра", будь ласка. Доброго дня, шановний український народе, шановний пане Голово, колеги народні депутати! Микола Люшняк, 166 округ, Тернопільщина, група "Довіра". Більше 25 років у нас в Україні є наболіле питання – питання розпаювання земель, які мають статус особливо цінних та які не підлягають розпаюванню. Це відбувалося у 1995-1996 році. Зокрема у Тернопільській області з цією проблемою зіткнулися у 2019 році. Був замах на вбивство ректора Тернопільського національного економічного університету, якого деякі люди спонукали віддати ці землі без будь-яких правових відносин. Він відмовився. Був замах, було звернення народних депутатів до Президента України, до Голови Верховної Ради, до міністра внутрішніх справ. Для того, щоб запобігти в подальшому таких подій, щоб не відбувалися у країні, сьогодні ці землі треба перевести в землі загального призначення для того, щоб люди, які заслужили, і ці підприємства були розпайовані. Чому ми сьогодні забираємо цей прецедент? Можливо, хтось уже наклав лапу на ці землі і хоче для того, щоб їх зберегти і, можливо, тихенько приватизувати, не має бажання переводити їх у статус земель загального призначення. Це більше 250 тисяч земель Академії аграрних наук. Ці люди заслужили це право, вони на протязі більше десятиліть працювали на цих підприємствах, і вони бути незаконно і несправедливо обмежені у своєму статусі для того, щоб ми могли надати кожному його земельний наділ. Звертаюсь до Президента України, до Голови Верховної Ради, винести в парламент постанову щодо передачі тих земель і переведення їх з особливо цінних у землі загального призначення. Порахувати, скільки потрібно земель для наукових цілей для того, щоб ми могли залишити науковим установам, щоб вони могли проводити свої наукові дослідження і впроваджувати нові технології. Але повірте, більше мільйона гектарів земель особливо цінних Україні не потрібні, але ці люди, які заслужили на ці землі, кожного дня помирають. І сьогодні є несправедливо уряду, несправедливо Верховній Раді, несправедливо Президенту України, маючи таку велику повноту влади, не зробити це рішення, яке більше 25 років відкладалося у довгий ящик. Хочу ще раз звернутись до майбутнього Кабінету Міністрів.

Дякую. Наступний народний депутат Мамоян Суто Чолоєвич. А, будь ласка, народний депутат Загородній. Шановна президія! Шановні народні депутати! Дорогі українці! Сьогодні, незважаючи на катастрофічну ситуацію в Україні, Верховна Рада продовжує розглядати поправки до Закону про обіг земель сільськогосподарського призначення, бо так хоче влада. Вона, попри опір опозиції та всього українського народу, а 72 відсотки українців виступають за продовження мораторію, намагається продавити цей антинародний, антиконституційний закон. Єдиний аргумент влади: Президент та фракція мають таке право, бо прозорий ринок землі - це пункт програми Президента Володимира Зеленського, який здобув у другому турі виборів 73 відсотки а якою була б підтримка Президента, якби він чесно і прозоро написав у своїй програмі: "Я розпродам українську землю на вимогу Міжнародного валютного фонду та Сороса"? Яким би був рейтинг Володимира Зеленського якби він чесно сказав, що керувати державою буде уряд непрофесіоналів, а профанів-соросят? Яким би був рейтинг Зеленського якби він сказав, що уряд очолить Прем'єр-профан, у якого є гроші на виплату урядовцям сотні тисяч гривень на премії, але не вистачає коштів для індексації пенсій? Яким би був би рейтинг Президента, якби він зізнався, що довірить Мінекономіки міністру, який доведе економіку до колапсу, а після цього почне вчити українців, як чхати за методикою Супрун та витирати носа? Яким би був би рейтинг підтримки Президента, якби він визнав, що продовжить політику тарифного геноциду Яценюка-Гройсмана? Яким би був би рейтинг Зеленського, якби він чесно сказав: "Ми не будемо святкувати 9 Травня", - як це нещодавно заявив міністр закордонних справ Пристайко? що Президент країни, де кожний клаптик землі политий кров'ю воїнів-визволителів, які боролися з фашистською навалою, ані словом не засудив свого міністра. Якби все це Володимир Зеленський чесно написав в своїй програмі, то він би не отримав 73 відсотки в другому турі, але і не мав би шансу навіть до нього потрапити. Пане Президенте, припиніть цю виставу. Так, за Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою, але де-факто усі важелі управління зосереджені у ваших руках, пане Президенте, і всі відповідальність відтак лягає на вас. Проженіть цей уряд профанів. Спиніть земельну аферу. Це у ваших силах. У вас ще є шанс змінити країну. Вибачіться перед народом. Створіть уряд національного порятунку та почніть виконувати свою передвиборчу програму та свої обіцянки, що ви так щедро роздавали народу, щоб потрапити до другого туру та здобути заповітні 73 Дякую. Слово надається народному депутату Железняку, фракція політичної партії "Голос". 10:22:17 ЖЕЛЕЗНЯК Я.І. Нарешті, ми зрозуміли, що таке турборежим. Це коли дуже швидко, буквально за півроку, ми забуваємо про обіцянки і нові обличчя, коли наймолодший парламент втрачає пам'ять, і чомусь ми вже маємо можливість, я так розумію, сьогодні увечері, побачити людей, які працювали при Ющенку, Януковичу, Порошенку, як нових функціонерів, які будуть працювати і на нового Президента. Ми не голосували за минулий склад Кабінету Міністрів. В тому числі з-за того, що ми вимагали, щоб представили кожного міністра поіменно. Цієї вимоги не було дотримано. Ми вас попереджали, що буде такий результат. І зараз ви його отримали. Але найгірше те, що ми знову повторюємо помилку. Шановні представники "Слуги народу", ви не знаєте більшості міністрів, яких будуть призначати. Ви їх не бачили в обличчя, а деякі прізвища ви навіть не почули, я так розумію, і на представлення Президента. Тому ми будемо вимагати, в першу чергу, для того, щоб захистили ваші права, для того, щоб майбутній Прем'єр-міністр представив окремо кожного члена Кабінету Міністрів, який начебто забезпечить результат. Для того, щоб пан Бабак міг почути, хто буде новим міністром освіти. Для того, щоб пан Гетманцев міг почути, хто буде міністром фінансів. Для того, щоб пан Радуцький міг почути, хто буде міністром охорони здоров'я. Для того, щоб всі ви розуміли, хто буде нести персональну відповідальність за вашу політичну позицію. І це найголовніше. Тому ми вимагаємо, що якщо сьогодні буде призначення нового складу Кабміну, то це повинно бути поіменне голосування за кожного нового члена Кабінету Міністрів з представленням його і в залі. Хоча б ми виконаємо цю вимогу. По-друге, шановні колеги, настала весна. Один із кандидатів в Президенти обіцяв масштабні зміни, в тому числі антикорупції. Але ми їх не бачимо, і причина цього в правоохоронних органах, в усіх. Тому інша наша вимога: перед тим, як ми будемо робити кадрові ротації і кадрові зміни, ми вимагаємо, щоб першим пунктом був якраз звіт правоохоронних органів для того, щоб ми розуміли, а чим вони взагалі займалися цей час, час, для того, що не призвели до того, щоб люди відчувають справедливість. Ще раз повторюю: нам не потрібні нові обличчя зі старими гріхами, нам потрібен професійний уряд, нам потрібна дискусія, нам потрібна парламентсько-президентська республіка, а не навпаки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці Королевській. Королевська, будь ласка. Народна депутатка Королевська Наталія Юріївна. Шановні колеги, шановні присутні! Сьогодні дуже відповідальний день у Верховній Раді України. Безумовно, перше питання – це питання уряду. "Опозиційна платформа – За життя" буде голосувати за відставку уряду Гончарука. Але, ми вважаємо, цього недостатньо - просто відправити у відставку. Це ж у нас тут не випробування проходять, що будь-яка команда може приходити, півроку створювати багато негарних справ, робити експерименти, чомусь там навчатися, щось грабувати в країні, а після цього спокійно іти у відставку. І ми отримаємо нову якусь, нікому не зрозумілу команду. Тому ми вимагаємо відповідальності. Відповідальності за те, що вони наробили. Вибачте, вони 6 місяців, будучи у владі, керуючи всією виконавчою системою України, не виконували рішення Конституційного Суду України. "Опозиційна платформа – За життя" разом з громадськістю, разом з іншими народними депутатами, виграла 7 рішень Конституційного Суду України. Але ж, на жаль, уряд Гончарука повністю проігнорував виконання рішень Конституційного Суду. А це кримінальна відповідальність. І ми вимагаємо відповідальності за невиконання урядом Гончарука рішень Конституційного Суду України. Це перше. Друге. Згідно законів України з 1 березня в нашій країні повинна бути індексацій пенсій. Кожен пенсіонер повинен отримати пенсію більшу на 216 гривень. Але ж уряд Гончарука злочинним способом не проводить індексацію пенсій пенсіонерам України. Як же так можна знущатися над людьми? Навіщо ви наших людей похилого віку, тих, які і зараз за межею бідності, виживають в цій країні, позбавляєте права на ті нещасні 200 гривень отримати додатково до пенсії? Ми вимагаємо відповідальності за невиконання законів України. І третє питання – це невиконання бюджету та падіння промислового виробництва. Нам скільки завгодно може Гончарук та його молода команда розповідати про те, як вони не крадуть, але ж де гроші, шановні? Де ті гроші, які недоотримав державний бюджет в 19-му році, в січні та лютому 20-го року? Де вони опинилися? Якщо ці гроші опинилися в чиїхось кишенях, то ми вимагаємо від правоохоронних органів… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Далі у нас народний депутат Мороз, який також передає вам час. Будь ласка, ще три хвилини Наталії Королевській. І тому ми вимагаємо, щоб за гроші, які не отримав державний бюджет України в січні-лютому та наприкінці 19-го року, була персональна відповідальність відповідних міністрів уряду Гончарука. А також, шановні колеги, щодо тарифів. Ми можемо багато слухати казки про те, як вони знижують платіжки, але ж, на жаль, в нашій країні при уряді Гончарука людина отримала не одну, а дві платіжки. І тому, шановний пан Президент, мало просто змінювати обличчя в уряді, треба нести відповідальність за ті помилки, які цей уряд натворив, за те горе, яке створили за останні шість місяців, за це треба нести персональну відповідальність. І друге питання. Сьогодні будуть розглядати новий уряд, але ж ні програми цього уряду, ні програми міністерств, ні стратегії розвитку країни - ми нічого не бачимо. Ми сьогодні бачимо продовження монополії влади, тому що влада боїться конкуренції. Тому що ви боїтесь показати обличчя цих так званих нових міністрів, а ми всі бачимо, а КВН то продовжується. Ви продовжуєте грати з країною, тому що призначати уряд без стратегії розвитку країни, призначати сьогодні уряд без програми антикризової, як вивести країну з кризи, збирати будь-кого в наступний уряд і далі створювати експерименти над країною "Опозиційна платформа – За життя" вважає неприпустимим. Тому ми не будемо голосувати за призначення нового уряду. Тому що, ми вважаємо: сьогодні повинен бути уряд національної єдності, уряд професіоналів, який зможе зможе в короткий термін вивести країну з кризи, створити всі необхідні умови для того, щоб захистити сьогодні нашого національного виробника та захистити сьогодні наших громадян України. потрібна програма державного протекціонізму, програма захисту людей та нашої країни. Нам сьогодні потрібна політична воля для того, щоб виконати Мінські угоди та для того, щоб захистити людей, щоб уже не гинули наші українці на сході, щоб сьогодні наша країна повернулася до миру. Сьогодні як ніколи потрібно проявити політичну волю та перед призначенням нового уряду заветувати цей Закон про землю та відкласти це вбік, як помилка, яку створили при уряді Гончарука. Сьогодні нам треба відмовитися від бажання повертати казино та приймати "рабський" Трудовий кодекс. Сьогодні ми повинні почути від нового уряду відповідь, як вони заблокують з 1 квітня медичну реформу та відправлять у небытие реформу Супрун. Сьогодні треба змінювати країну, а не займатися очередним шоу та призначення будь-яких міністрів, які й далі будуть створювати експерименти над країною. Дякую.

Шановні колеги, ви прекрасно знаєте, що з 1 квітня стартує черговий етап медреформи, і реформа насправді на 1 квітня не готова. Ми вважаємо, наша група "За майбутнє" вважає, що її потрібно відкласти мінімум на один рік. Хочу вам привести приклад Вінницької області та мого 15 округу. Передбачається, що всі послуги, які ввійшли до медичних гарантій, повністю буде оплачувати Національна служба здоров'я. Така дійсно медаль працює у багатьох країнах. Але, що я хочу сказати, що на сьогоднішній день пакет медичних послуг пізно оприлюднили, неможливо підготуватися до вимог пакету медичних послуг. Не зрозуміло, що входить у вартість цих пакетних послуг, якщо на первинці заробітна плата висока, то тут ми не бачимо можливості її збільшити. поліклінічний прийом коштуватиме 49 гривень, куди входить і рентген, і лабораторні аналізи, ЕКГ і УЗД. Майбутнього бюджету лікарні ніхто не знає, як планувати витрати, ніхто не знає. Повна відсутність роз'яснень зі сторони МОЗ та уряду. Хочу сказати, що насправді ця реформа є профанацією. Тому наша група "За майбутнє" виступає за те, що цей уряд потрібно відправити у відставку так само, як ми будемо підтримувати відставку Прем'єр-міністра. Ця реформа охорони здоров'я носить дуже формальний порядок. Зверніть увагу, як визначені 212 опорних лікарень по всій Україні: вони визначені в ручному режимі, абсолютно в ручному режимі, без зібрання госпітальних рад, без визначення маршрутів пацієнтів. Абсолютно порушуються всі права людей, які мають право доступу доступу до ефективної і якісної медицини. Натомість по нашим дорогам до деяких опорних лікарень не можна не те що доїхати в рамках однієї "золотої години", а неможливо доїхати навіть за 2-3 години. Абсолютно визначена неправильна методика Міністерством охорони здоров'я. Я мала безліч зустрічей з міністеркою, із заступниками, з Прем'єр-міністром. Хочу сказати, що повна байдужість. Ми, народні депутати, представляємо інтереси наших виборців, виборців, людей. За нами стоять люди. І якщо нас навіть не чує цей уряд, то що взагалі говорити, яка ситуація зараз на місцях. А на місцях сьогодні "медичні майдани", на місцях сьогодні виступи людей. І ніхто про це не говорить! І насправді питання медичної реформи дуже гостре, тому що воно стосується кожного. Наша група "За майбутнє" просить переглянути цю реформу і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Олексію Гончаренку, фракція "Європейська солідарність". 10:35:29 ГОНЧАРЕНКО О.О. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Шановні друзі, всі пам'ятаємо обіцянку "весна прийде – посадки будуть"? Посадок нема, бо саджати вже треба своїх. Тому замість посадок почалася "уборка" – "уборка Кабміну". А за що уборка Кабміну відбувається? За правду, друзі! В першу чергу за правду! Тому що Гончарук сказав правду всій Україні: в Зеленського туман в голові, він нічого не розуміє в економіці. І за це сьогодні звільняють Знаєте, я вже казав з цієї трибуни, що Зеленський винайшов новий вид губернаторів – губернатор "скоропотярщийся". Тепер в нас вже є і Прем'єр "скоропотярщийся". А ось тепер в мене питання до вас. А чи змінить щось зміна прізвищ на табличках, на табличках дверей міністрів їхніх кабінетів? Абсолютно нічого не змінить. Бо проблема держави сьогодні – це Зеленський. Проблема держави – це Зеленський, який зібрав всю цю камарилью, яку через півроку майже в повному складі розганяє. Проблема – Зеленський, який в ручному режимі керує всією країною, в тому числі урядом. Проблема – Зеленський, який прийшов на посаду голови держави без жодного плану і жодної стратегії. І тепер ми бачимо новий підхід: старый друг лучше новых "слуг". Оце нове прислів'я сьогодні в Україні, яке відображає нову кадрову політику, яку ми бачимо в уряді. І, звичайно, що люди вже дають цьому оцінку. Подивіться, будь ласка, на Харківщину. Вчора "Слуга народу" ганебно за два тижні до виборів мав зняти свою кандидатку на довиборах на окрузі номер 179, тому що вона не має ніякого рейтингу, не має жодної підтримки людей, і можна тільки зганьбитися, вийшовши на вибори. хоч її і звати Вікторія, але ніякої вікторії не вийшло там. Вийшла поразка, поразка, якої не може бути інакше, бо люди сьогодні дають оцінку тому, що відбувається в країні, тому хаосу і безладу. Але насправді в людей сьогодні є надія. Ця надія = це, безумовно, опозиція. І опозиція має в тому числі на Харківщині іншу вікторію, Вікторію Пташник – єдиного кандидата від опозиції проукраїнських, проєвропейських сил. І ми маємо всі об'єднатися для того, щоб захистити країну від того, що сьогодні відбувається, від того хаосу, від того безладу, проявом якого є сьогоднішнє засідання і проявом якого є ті дії останні, які ми сьогодні бачимо. Ось правда, ось те, що сьогодні ми можемо побачити в нашій країні. І я прошу людей це пам'ятати. Уряд "Зе" змінюється, уряд "Зе" залишаться, а проблеми людей наростають. Шановні колеги, у нас завершився час і ми переходимо до продовження розгляду поправок до нашого законопроекту. минулий раз ми завершили на поправці 2307 народного депутата Тарути. Він, якщо я не помиляюся, виступав. У нас залишилося голосування, так? Так. Я ставлю на голосування правку 2307 народного депутата Тарути. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-49 Рішення не прийнято. Наступна правка 2308, народний депутат Княжицький. Прошу. Дякую. Поправка 2308 про виключення пункту 14 в "Перехідних положеннях" була насправді врахована комітетом, оскільки пункт виключений. Але при цьому в таблиці написано, що вона відхилена. І я просив би доповідача пояснити, як дана правка розглядалася комітетом, якщо вона була відхилена, бо в таблиці відсутній пункт 14 "Перехідних положень" про вилучення, як було зазначено в правці 2308. Прошу пояснення. Дякую.

Да. Позиція. У нас "Перехідні положення" переформатовані. У вас технічна правка щодо виключення 14 пункту. Позиція комітету - відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дивіться, я розумію так, що було декілька таких правок, одна врахована, інші - відхилені. Друзі, я ставлю на голосування правку 2308, народного депутата Княжицького. Ну так я ж ставлю на голосування. Я ставлю на голосування правку 2308. Шановний Артуре Володимировичу, мені прикро, що я мушу пояснювати вам такі речі. Може бути декілька однакових правок, одна прийнята, а решта відхилені. Вам же основне, щоб зміст був? Зміст цієї правки врахований. Тому я ставлю на голосування правку 2308, комітет пропонує її відхилити, прошу визначатись та голосувати. За-94 Рішення не прийнято. Наступна правка 2309. Вона аналогічного змісту. Народний депутат Яцик. Не наполягає. Наступна правка – 2310, народний депутат Шпенов. Не наполягає. Наступна правка – 2311, народний депутат Кіт. Прошу, дайте Коту. Прошу? Я не чую. Я запитав, ніякої реакції не було, ми пішли далі. Далі, друзі, вже правка Кота. Правка 2311, народний депутат Кіт. Добре, давайте 2310. Але я дуже прошу народних депутатів, щоб ми не повертались декілька разів назад. Це буде останній раз. Тому я прошу народного депутата Шпенова більш швидше реагувати. Доброго дня, шановні колеги. Я представляю інтереси людей Широківського, Апостолівського, Софіївського, Криворіжського району та Інгульця. Це переважно сільськогосподарський регіон. Люди за відкриття ринку землі виключно після проведення референдуму. Тому вони мені дали дороговказ, щоб я вніс цю поправку, щоб було тільки після проведення референдуму. Прошу підтримати дану поправку. Дякую за увагу, шановні колеги.

Немає, так? Добре. Наступна правка – 2312, народний депутат Скічко. Не наполягає, так? Дякую. Наступна правка – 2313, народний депутат Камельчук. Не наполягає. Наступна правка – 2314, народний депутат Лаба. Не наполягає. Наступна правка

Наші приймальні по всієї країні. Люди, які звертаються особисто до нас щодня, вимагають найголовнішого: припинити і зупинити аферу, яка називається "позбавлення українців землі". Друге. Люди вимагають, щоб кожен з депутатів, які ігнорують зараз поправки тут, в цій залі, з'явились в округи, в райони, в села і пояснили насамперед людям, які працюють на землі, як буде прогарантовано головне - право власності українці на власну землю. Не міжнародних аферистів, не спекулянтів, не псевдоаграріїв, всяких "піджачків" схеми, а конкретних українців, які мають залишитися власниками української землі за будь-яких обставин. Тому я наполягаю на цій поправці. А найголовніше - щодо всеукраїнського референдуму: ми наполягаємо по всій країні. Ставлю на голосування правку 2315 народного депутата Наливайченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2317, народний депутат Тимофійчук. Доброго дня, шановний головуючий, шановні колеги! Фракція "Батьківщина" послідовно відстоює право українського народу володіти українською землею та категорично виступає проти розпродажу, розбазарювання української землі. Шановні колеги, ви вже бачите наслідки вашого турборежиму. Ви бачили наслідки турборежиму в частині підприємницьких законопроектів, які направлені проти підприємців. Ви бачите наслідки: економіка падає. Почуйте здоровий глузд. Зосередьте свої зусилля на захисті українських аграріїв, на захисті фермерів, на захисті малого фермерства. Підтримайте українських виробників, не відкривайте двері для іноземців, не створюйте базар по розпродажу країни, займіть державницьку позицію, почуйте депутатів інших фракцій. Наполягаю на своїй поправці, прошу підтримати. Дякую. Ставиться на голосування правка номер 2316, народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2317, народний депутат Тимофійчук.

Ця правка стосується основоположної нашої вимоги до цього законопроекту, а саме: розділити його на етапи, зробити реформу землі етапами. І першим етапом зробити, дати можливість викупити землю саме фермерам - фізичним особам. Таким чином ми дамо конкурентну перевагу цим людям, для того щоб вони мали якусь можливість конкурувати з великими корпораціями, великими виробниками. І ще, використовуючи свої 30 секунд, хочу сказати, колеги, повертаючись до питання уряду сьогоднішнього, в законодавстві немає пакетного голосування, є окреме голосування по міністрах. Вимагаємо, щоб було голосування було голосування по кожному окремо міністру про призначення. А також хочу сказати, що ми хочемо побачити і задати питання тому міністру агропромислового комплексу, який буде реалізовувати цю політику земельну, яку ми з вами тут обговорюємо. Дякую. Ми хочемо задати… на… Позиція комітету, будь ласка. Що? Я зрозумів, я даю слово комітету, ви не проти? Я вам щиро вдячний. Поняття фермера у нас в Україні, як і в цілому світі, насправді це поняття – просто те, чим людина займається, а не організаційно-правової форми реєстрації. У нас більшість фермерів зареєстровані як ТОВ, тому, виходячи з цього, правка ця в цій редакції була відхилена. Дякую. Ставиться на голосування правка 2318 народного депутата Цабаля та інших. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Наступна правка - 2320, народний депутат Ніколаєнко. Прошу. 10:49:14 НІКОЛАЄНКО А.І. Ніколаєнко, фракція "Батьківщина". Я в черговий і черговий раз буду повторювати, що і "Батьківщина", і весь народ України вимагає, щоб рішення, які приймаються, і про це саме моя правка, вони такі важливі приймалися, як і обіцяв Президент Зеленський, після того, як буде почута думка народу. Ми їздимо на округи, ми спілкуємося, ми зустрічаємося з фермерами, аграріями, ми знаємо їх думку. Результати, на превеликий жаль, поїздок невеликої кількості депутатів з "Слуги народу", які планують ухвалити цей закон, ми вже бачимо. Поїдьте всі, почуйте народ, якщо ви не хочете проводити референдум. А моя правка про те, що референдум треба провести і лише після його результатів запроваджувати те, що ви називаєте ринком ринком землі, який не є цим, а є розпродажем на користь зовнішньому управлінню. Дякую. Прошу підтримати, поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2320 народного депутата Ніколаєнка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Я надав слово Пузанову. Немає, да? Перепрошую. Наступна - 2322, Кучеренко. Олексій Кучеренко. Фракція "Батьківщина" та її лідерка пані Тимошенко послідовно виступає проти авантюрної, зрадницької, непродуманої зовнішньої залежної політики продажу землі. Доводиться констатувати, що правляча коаліція водить в оману весь український народ. Півроку ви нам розповідаєте, що ви голосуєте всі закони, які вимагає український народ. Останні дослідження центру Разумкова свідчать, що український народ хоче референдуму. Тому саме ця правка, передбачаючи те, що ви можете просто протиснути цей закон, унеможливлює головну небезпеку - це продаж українських земель зарубіжним так званим інвесторам, які вже готові скупити українські землі через будь-які механізми. Будь ласка, прошу підтримати та проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2322 народного депутата Кучеренка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Що ці правки дають нам? Ми говоримо, що ми також водимо поетапність продажу землі. Спочатку фізичної особи, юридичної особи, також ми запроваджуємо санкції за спекуляцію на ринку землі. Тобто, якщо протягом семи років земля буде перепродаватися, а податок з доходів фізичних осіб повинен сплачуватись в половині від вартості землі. Крім того, даною правкою ми також наголошуємо на проведені всеукраїнського референдуму, але в частині земель сільськогосподарського призначення державної власності. Тому прошу підтримати дану поправку. Дякую. Ставлю на голосування правку 2323, народного депутата Давиденка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

не на галерке, мы тут крайние. За нами уже народ на площі стоїть. Тому я хотів би, щоб ми тут чули. І дайте мені більше часу сказати, виходячи з наступного, що було сказано. Шановні колеги, я хотів би, тут прозвучало про референдум. Давайте ми звернемось до Конституції. Хто у нас джерело влади – ми чи народ? Ми – їх представники. Вони замовники, а ми підрядчики. Ми повинні бігати кругом народу і робити те, що вони скажуть. І друге. Конституція передбачає право українського народу управляти державними справами безпосередньо чи через нас. Так от безпосередньо – це і є референдум. Не дуріть собі голову і не обманюйте народ. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. Просто, мені теж не завжди добре чути, я використовую таку річ, яка називається навушник, вона у вас знизу, теж можете вдягнути, але я думаю, що Я ставлю на голосування правку 2326, народного депутата Німченка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. Наступна правка 2326, народний депутат Німченко.

Антоніна Славицька, "Опозиційна платформа – За життя". Шановні депутати, шановні виборці! Ця поправка стосується заборони набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення іноземцями, особами без громадянства, юридичними особами, бенефіціарним власником яким є іноземці, до проведення всеукраїнського референдуму з питань продажу землі сільськогосподарського призначення та офіційного оприлюднення його результатів. Це позиція нашої фракції "Опозиційна платформа – За життя". Нам розповідають про відкритий та прозорий ринок землі, водночас сьогодні вже ухвалено законодавство, а це зміни до процесуальних кодексів, які позбавляють громадян швидко в судовому порядку відреагувати на порушення в разі прийняттям Кабміном - органу, відповідального за земельний розпродаж, - будь-якого незаконного рішення щодо продажу землі. Зміни, які позбавляють громадян можливості швидко в судовому порядку відреагувати на проведення незаконного аукціону, торгів, тендеру чи іншої публічної процедури. не хочуть запитати, чи згодні вони продавати землю на таких умовах, але й фактично позбавляють права в судовому порядку… Дякую. Ставлю на голосування правку 2330 народної депутатки Славицької. Комітет пропонує – відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-84 Рішення не прийнято. Наступна правка. Народний депутат Власенко Сергій Володимирович, будь ласка. Дякую, пане головуючий. Що пропонується цим законом? Пунктом 14 "Перехідних положень" пропонується з 1 січня 24-го року в лобову, без будь-яких референдумів дозволити іноземцям купувати українську землю. До 1 січня 24-го року будуть діяти приховані механізми у вигляді юридичних осіб і банків з іноземною участю, а з 1 січня 24-го року в лобову пропонують купувати… дозволити іноземцям купувати землю, і, звертаю увагу, без будь-яких референдумів. Я ж своєю правкою пропоную інше. Я своєю правкою пропоную дозволити купівлю-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок лише після створення умов для функціонування та розвитку фермерського господарства в Україні. Я розумію, що ані комітет, ані голова не розуміють, що таке нормальні умови розвитку фермерського господарства в Україні. І саме тому вони не врахували цю поправку. Але це абсолютно різні засадничі речі. Але і це можна буде зробити після всеукраїнського референдуму, запитавши у громадян України дозвіл на продаж землі. Дякую.

Дякую, Руслане Олексійовичу. Юрій Загородній, "Опозиційна платформа - За життя". Я пропоную пункт 14 "Перехідних положень" викласти в такій редакції: "До набрання чинності Законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, але не раніше 1 січня 2021 року, забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств". Дякую. Прошу мою правку підтримати і поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2333 народного депутата Загороднього. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2334, народний депутат Шевченко. Не наполягає. Наступна правка - 2335, Пузанов. Не наполягає. Наступна правка - 2336, Красов. Не наполягає.

Дякую. Шановні народні депутати України, шановні громадяни України! Знову сьогодні ви бачите, що в розгляді дуже важливий законопроект, який є судьбоносним для громадян України, який взагалі мали би Верховна Рада України відхилити і не приймати, тому що він не відповідає Конституції України і він в першу чергу порушує 13 статтю Конституції України і забирає власність українського народу. Шановні колеги, ми ще раз наполягаємо: прийміть одну поправку до цього закону – одну, що цей закон набирає чинності після проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою. Все. Оце буде єдина ваша корисна справа, якщо ви її зробите. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" наполягає відстояти законні інтереси і права громадян України і не приймати це рішення без проведення всеукраїнського референдуму. Я прошу поставити мою поправку на голосування. Ставлю на голосування правку 2338 Папієва. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Савчук, 2340. Оксана Савчук, місто Івано-Франківськ, Всеукраїнське об'єднання "Свобода". Суть правки полягає в тому, що ми в першу чергу хочемо наполягати в тому, що земля не є товаром, вона не продається і на неї має накластися мораторій до того моменту, поки ми, дійсно, не розглядатимемо такий земельний ринок, який в першу чергу сприятиме тому, щоб люди могли собі цю землю придбати, щоб ті люди, котрі справді її хочуть обробляти, могли якісно над нею працювати. Тому дана правка стосується того, щоб мораторій на землю був збережений. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2340. Прошу визначатись та голосувати. За-95 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Бунін, 2341. Не наполягає. Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність", Одещина. Шановні друзі, знаєте, чому нам просувають оцю латиноамериканську латифундистську модель? Чому - зрозуміло, тому що вона дуже вигідна бенефіціарам, "бєняфіціарам" відповідно фракції "Слуга народу". З цим якраз все зрозуміло. Але чому вона не підходить Україні? Справа в тому, що в Латинській Америці - там, знаєте, прерії, пампаси, великі території, а людей немає, а в нас 13 мільйонів людей

жити на рідній землі і захищати цю землю. Ось в цьому є проблема. Тож прошу підтримати мою правку, хоча розумію, що мій заклик нічого не дасть. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2343 Гончаренка. Прошу визначатись та голосувати. За-99 Рішення не прийнято. Цимбалюк, 2344. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане головуючий, шановний голово комітету, дорогі українці, "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" наполягає: тільки український народ на всеукраїнському референдумі може визначити долю української землі. І коли хтось каже, що немає закону, то Верховний Суд України дав тлумачення, що діючий Закон про референдум 1991 року є чинним і може бути використаний при проведенні саме з питань продажу української землі. Моя правка стосується саме цього питання. І ми не перестаємо переконувати монобільшість, що потрібно повернутися, зняти закон з розгляду і тільки через всеукраїнський референдум визначитись. А остання соціологія каже, що більше 70 відсотків громадян проти продажу української землі. Прошу поставити правку… Ставлю правку на голосування. Прошу визначатись та голосувати. 2344.

Шановні колеги, запитання до Миколи Тарасовича. Микола Тарасович, скажіть, будь ласка, ви визначили, що Україна у нас виключно аграрна країна з аграрним розвитком і будівництвом нашої економіки на базі аграрної галузі. Ви сьогодні, я знаю, маєте можливість і бажання розділити 2 міністерства, яке сьогодні є у нас Міністерство економіки, в структурі якого є питання аграрного напрямку, і створити нове міністерство. Це так чи ні? Це питання. І зараз до своєї поправки. У Розділі X "Перехідні положення" в абзаці один частини один пункту 14 Земельного кодексу України слова "До 1 січня 2024 2024 року" замінити словами "До проведення всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу сільськогосподарського призначення земель". Дякую. Ставлю на голосування 2347. Прошу визначатись та голосувати.

Дмитро Олександрович, на жаль, ви не даєте можливості Миколі Тарасовичу надати відповідь народному депутату. Тоді я буду запитувати питання більш конкретно. Скажіть, будь ласка, якщо буде міністром сільського господарства людина, яка має небезпечний діагноз, яка сама собі встановила цей діагноз, скажіть, будь ласка, чи справиться він з таким важливим питанням як аграрний напрямок нашої держави? Дякую. Прошу надати мені відповідь зараз. ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо конкретне питання – конкретна відповідь. Насправді ваша правка стосується, як завжди, іншого, і правка відхилена. Дякую. Ставлю на голосування 2347. Прошу визначатись та голосувати.

Сергій Олексійович, тоді наступного разу, будь ласка, давайте слідкувати, коли правки… Я розумію. Я ж назвав, ви продовжували бесіду. Тарута, 2347. Доброго дня! Тарута, фракція "Батьківщина". По-перше, головуючий, ми розглядаємо дуже важливий закон – у нас тут абсолютно неробоча атмосфера. Тому ми не чуємо друг друга, і тому, коли ви кричите там, кажете з трибуни, ми тут нічого не чуємо. І тому я не чув і відносно своєї правки. І треба… Це сакральне питання – земля! А у нас тут абсолютно… ну, я би сказав, що… не буду казати погано, але неробоча атмосфера. Давайте все ж таки поважати. Це велике питання, і чути один до одного. Моя правка касається теж мораторію. Хотів би почути від пана Сольського, від комітету питання відносно збереження сіл, збереження тих 12,5 мільйонів, які працюють на селі. Попередні виступаючі казали, що та модель, яка зараз пропонується, вона буде руйнувати повністю село. 12,5 мільйонів! На селі нікого не залишиться! Сейчас із села виїжджають більше всього на заробітки Сергій Олексійович, я дозволю собі, оскільки ви мене згадали, пояснити, що важко буде дійсно друг друга чути, якщо ви будете так само продовжувати бесіду. Ви ж самі кажете, що це важливий законопроект, по своїм правкам треба слідкувати. Якщо ви будете спілкуватися з колегами, то, може, ви і наступного разу, відбудеться так, що ви не почуєте коли я буду наголошувати на вашій правці. Позиція комітету. Дуже вам дякую. Ваша правка говорить про мораторій, продовження, тому позиція комітету - відхилити. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2347. Прошу визначатись та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. 2348, Кальцев. Дякую, Дмитро Олександрович. Володимир Кальцев, Запоріжжя. Дмитро Олександрович, спочатку хотів запропонувати, можливо, пану Миколі все ж таки сісти, бо він має травму ноги, він казав. І ми повинні враховувати таку проблему. Можливо, якщо дозволять депутати, можливо, він буде доповідати з місця. Але це його рішення. По-друге, я хотів сказати дещо інше. По-перше, минулого тижня ми мали декілька великих зустрічей з сільгоспвиробниками, з фермерами, з тими хто володіють наділами землі. І основне питання, яке вони піднімали, - це питання, як ми створимо свій національний клас мілких, дрібних, середніх землевласників, котрі будуть обробляти землю. Це питання в даному законі

За-73 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2351, народний депутат Павловський. Не наполягає. 2352, народний депутат Соболєв Сергій Владиславович. Соболєв, "Батьківщина". У мене правка стосується того, що підтримали всі фракції в цьому парламенті, а саме, що тільки на Всеукраїнському референдумі буде визначена доля іноземців і їх право про надбання права власності на землю. Але в разі, якщо сьогодні станом на сьогодні іноземні компанії, фізичні особи-іноземці, іноземні держави, можливо, будуть володіти землею саме сільгосппризначення, що робити в цій ситуації? Моя правка дає чітке роз'яснення, що вони не мають права розпоряджатися цією землею до проведення референдуму, про що кажуть всі. Але цього, на жаль, в законі зараз немає. Тому у мене прохання це підтримати. Вони будуть мати всі права, крім права продати цю землю до моменту, поки народ це не визначить. Дякую. Ставиться на голосування правка 2352 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2353, народний депутат Лабазюк. Не наполягає. Наступна правка - 2354, народна депутатка Василевська-Смаглюк. Не наполягаєте? Чуть-чуть наполягаєте. Дайте… Будь ласка. сільськогосподарської землі іноземцями, оскільки проконтролювати кінцевих бенефіціарних власників в цьому законопроекті не видається можливим. Тому я цією правкою пропоную все-таки включити перехідний механізм для того, щоб відстрочити момент придбання юридичними особами на п'ять років або до проведення всеукраїнського референдуму.

За-88 Рішення не прийнято. Волинець, 2355. Шановні українці, моя правка 2355. Пропоную абзац п’ятий пункту 3 частини 1 Розділу І законопроекту викласти в такій редакції: "До схвалення (затвердження) за результатами всеукраїнського референдуму рішення про обіг земель сільськогосподарського призначення забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств". обґрунтовуючи свою правку, додам наступне. Що з метою запобігання порушення статей 13, 14 Конституції України вважаю, що вирішення питання внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств можливе лише після проведення всеукраїнського референдуму щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Прошу проголосувати. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2355. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні народні депутати, шановний український народе! Ще раз і ще раз наголошую на тому, що наш лідер Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина" так, як і 73 відсотки українського народу, категорично проти цього законопроекту в умовах війни, про продаж нашої української землі. Про це говорить і Конституція, що земля та її надра є об'єктом права власності українського народу. Ще раз і ще раз хочу наголосити, що на сьогоднішній день вже більшість обласних рад на своїх сесіях проголосували і звернулися до Верховної Ради, більшість громад звернулися з тим, щоб цей законопроект зняли з розгляду. На сьогоднішній день у мене є лист з підписами, що не тільки вже обласні ради, а навіть і діти звертаються до Голови Верховної Ради і до монобільшості, щоб прислухалися до них. І просили мене зачитати листа. "Дуже часто дорослі полюбляють використовувати вислів: "діти – це наше майбутнє". Для нас, хто народився в незалежній Україні, дуже б хотілося, щоб це були не просто слова, а це був основний принцип існування суспільства, і щоб і у нас, і у нашої країни було майбутнє. На уроках правознавства в 9 класі нас вчили, що головним атрибутом кожної держави є територія – частина земної кулі, з якою історично пов'язаний державний народ. На сьогоднішній день більшу частину території України планується дозволити продавати. Ми зовсім не розбираємося в політиці, нам ще потрібно довго вчитися, щоб здобути собі професію. Проте ми прекрасно усвідомлюємо: якщо дозволити торгувати нашою територією – дозволити знищити Україну. Збережіть Україну, не продавайте землю, подбайте про майбутнє нашої держави". Діти зібрали підписи і передають Голові Верховної Ради. Що стосується правок, прошу ввести норму про обов'язковість вирішення відповідного питання на всеукраїнському референдумі. Дякую. Дякую. Наступна правка Остапенка. Не наполягає? Не наполягає. Батенко, 2363. Включіть, будь ласка, мікрофон Тарасу Івановичу. Дякую, Дмитро Олександрович. Ми місяць часу у Верховній Раді обговорюємо проект Закону про ринок землі. Очевидно, за цей місяць часу, я думаю, що суспільство або більше переконалося, або менше переконалося, в правоті того, що ми тут говоримо в залі. Але, як кажуть мої колеги і підтверджує соціологічне опитування останнє Центру Разумкова, що більшість громадян так чи інакше проти ринку землі на цьому етапі історичного розвитку. Тому, очевидно, що наша дискусія в залі, вона спрямовує міцність переконання українського суспільства у тому, що голосувати за цей проект закону не можна. І наша депутатська група категорично проти нього і не буде голосувати за нього. Я вважаю, що ця проблема сьогодні заговорюється в залі, вона більшості депутатів монофракції не потрібна, тому що їм нецікаво слухати, в принципі, і голова комітету раз раз через раз відповідає на питання. Тому прошу поставити мою поправку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2363. Прошу визначатися та голосувати. За-91 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2364, Крулько. Наполягаєте, Іван Іванович? Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, цією поправкою 2364 чітко передбачається, що будь-які операції, які включають продаж землі у власність, мають бути дозволені тільки після проведення всеукраїнського референдуму. І запущені лише після того, як буде створено дієву систему Державного земельного кадастру підконтрольним над реєстраційними діями, щоб не було рейдерства, щоб від людей не відбирали землю. І якщо на виборах Президента України діючий Президент Володимир Зеленський ішов з чіткою програмою народовладдя, а народовладдя передбачає пряму демократію, тобто проведення референдуму, то я вважаю, що по такому питанню, як земельна реформа, цей референдум мав би бути проведений однозначно до прийняття цього закону. І саме тому фракція "Батьківщина" вимагає проведення референдуму до вступу в силу цього закону. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 2364. Прошу визначатись та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Наша політична сила, власне, як і переважна більшість сьогодні українських громадян, проти ухвалення цього закону. І дякуючи тому обговоренню, яке відбувається в залі Верховної Ради, кількість тих, які підтримували відкриття ринку землі, на щастя, кожен день зменшується. Власне, моя поправка, яка стосується "Перехідних положень", в першу чергу звернення до народних депутатів України щодо недопустимості ухвалення цього, по суті, по формі юридичній нікчемного законопроекту, а по суті - небезпечного для державності нашої країни. Ця поправка говорить і, власне, підтримує позицію Президента України про те, що продаж землі іноземцям можливий лише після всеукраїнського референдуму. І те, що вона не підтримана комітетом, на жаль, тільки підтверджує, що даний законопроект має в собі механізм… Дякую. Ставлю на голосування правку 2398. Прошу визначатись та голосувати.

я вкотре наголошую, "Опозиційна платформа – За життя" виступає категорично проти продажу української землі. Ми вимагаємо проведення всеукраїнського референдуму. Сьогодні відправлять у відставку уряд Гончарука, так давайте об'єднаємо зусилля та відправимо на вето Закон про землю, щоб разом з Гончаруком і всім непрофесійним урядом ми більше не повертались до цього непрофесійного рішення. Об'єднаємо зусилля та проведемо разом всеукраїнський референдум. Спитаємо у людей, що кажуть люди, яке вони нам дадуть завдання, як далі бути з українською землею. Не будемо суперечити думці людей. Ми наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму та вето на землю. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2370. Прошу визначатись та голосувати.

За-82 Рішення не прийнято. 2373, Лубінець. Не наполягає. Фріс, 2374. Микола Тарасович, доброго ранку, радий вас знову бачити на трибуні. Микола Тарасович не чує. Дуже радий вас бачити. Микола Тарасович, ця правочка, про яку я хочу наголосити, дуже гарно ми все прописали стосовно права власності, але ми забули прописати про інші речові права, відмінні від права власності, які підлягають державній реєстрації. І ми не обмежили іноземців в інших речових правах, а це можуть бути дуже цікаві права, наприклад, таке право, як і право іпотеки, в тому числі може бути, і інші речові права, відмінні від права користування. Тому наголошую ще раз, що нам наступне, коли ми будемо ці правки якимось чином десь приймати, нам необхідно буде так само обмежити до моменту проведення референдуму. Дякую. Не ставити на голосування, так само не потрібно. ГОЛОВУЮЧИЙ. Не ставлю на голосування її. Далі.

Я ще раз наголошую, що "Опозиційна платформа – За життя" проти прийняття цього закону. Кількість помилок та порушень у цьому законі зашкалює. Я знаю, що Конституційний Суд теж слідкує за нашим театром абсурду, і я впевнений, що судді до жовтня приймуть професійне правове рішення щодо того, щоб цей закон не існував. І його прийняття можна буде назвати, як мертвонародженим. Тому прошу свою правку поставити на голосування і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2377, прошу визначатись та голосувати. За-79 Рішення не прийнято. 2383. Гнатенко.

Шановні колеги, ми звертаємося до вас: давайте сьогодні разом з урядом Гончарука знімемо з розгляду цей законопроект про землю. Це була їх ініціатива, яку сьогодні, як ми бачимо, підтримує монобільшість парламенту - фракція "Слуга народу". Але ж ми вам нагадуємо, що і Президента, і коли ви йшли на парламентські вибори, ви обіцяли людям проведення по найважливішим питанням у нашій країні всеукраїнського референдуму. Тому ми наполягаємо на всеукраїнському референдумі. Ми наполягаємо на тому, щоб сьогодні під час бойових дій, під час, коли на сході гинуть та страждають люди, під час, коли більше 30 мільйонів громадян України не отримали свої законні паї, провести всеукраїнський референдум. Наполягаю на голосуванні по цій поправці.

цікаво для всіх жителів України. Дякую, пане Руслане. Хочу ще одне питання, яке піднімали сільхозвиробники, фермери на зустрічах минулої неділі, дуже важливе, і те, що заважає нам підтримати цей закон. хочу ще раз підтвердити, що фракція "Опозиційна платформа – За життя" і я особисто, ми не будемо підтримувати такий закон у такій редакції, тому що є одне питання дуже важливе, котре цей закон не вирішує не створюється в державі Державний земельний банк, те, що, на мій погляд, дуже важливо для держави, який би міг виконувати дуже важливі функції, про них я пізніше в іншій поправці доповідаю. Дякую, Володимире Федоровичу. Ставлю на голосування правку 2385 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2386, народний депутат Шол.

Про Державний земельний банк. Ми цьому законі… дуже небезпечне є положення про те, що комерційні банки будуть отримувати землю, якщо сільгоспвиробники або фермери збанкрутують, і ці банки можуть цю землю держати на балансі до 2 років. І я казав у минулих виступах, що є схеми, які дозволяють цю землю передавати між банками у разі міжбанківського фінансування під заставу цих земельних ділянок, котрі таким чином можуть банки утримувати не 2 роки, а більше. Таким чином, на ринку землі може з'явитися, не може з'явитися, а з'являться дуже великі спекулянти, які отримають дуже великі наділи землі… Ставиться на голосування правка 2387 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 11:32:26 За – 79 Рішення не прийнято. 2388, Соболєв. Шановні колеги, я звертаюсь до Голови Верховної Ради, оскільки ми порушили Регламент і не ставимо на підтвердження правки. От зараз ми підійшли до дуже важливої правки, комітет самочинно без парламенту, ми не знаємо, чи парламент це підтримає, виключив 14-й і 15 пункти "Перехідних положень". Я теж пропоную виключити, але лише частину четверту. Що далі буде враховано, ніхто не знає. Як я можу подати зараз правку до того, що не враховано? Якби ми на підтвердження поставили і я знав, що це враховано, в мене питань не було б. А якщо це не пройде? У мене велике прохання не порушувати Регламент. Зараз ми підійшли до правки, де виключається мораторій – пункт 14.15. Я прошу поставити її на підтвердження. Якщо вона пройде, я свою правку знімаю, якщо вона не проходить, звідки я знаю, що далі робити? Тому я не можу далі пропонувати, як і інші колеги, правки. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сергій Владиславович, я хотів би нагадати, я розумію, що земля в нас вже багато часу займає: на початку розгляду цього питання комітетом була запропонована процедура, що правки, які були враховані комітетом, будуть ставитися на підтвердження в кінці обговорення питання. Чому? Для того, щоб зрозуміти, що якщо будуть підтримані якісь із відхилених правок, і закон можна буде збалансувати. Саме з тим тоді погодився зал. Тому правки на підтвердження ми будемо ставити перед голосуванням за закон. Дякую. Ставлю на голосування правку 2388 народного депутата Соболєва. Прошу визначатися та голосувати.

Я пропоную виключити абзац 5 підпункту 3 пункту 1. Чому? Тому що ця норма, яка зараз є в законі, який пішов на друге читання, дозволяє іноземним юридичним особам і іноземним державам після відкриття ринку землі набувати у власність земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Тому, якщо дійсно про це заявляли, в тому числі представники "Слуги народу", що іноземні громадяни, юридичні особи і держави іноземні не будуть набувати права власності на українську сільськогосподарську землю, тоді потрібно проголосувати поправку 2390 і виключити цей пункт до другого читання. Якщо ця поправка не буде врахована, моя поправка, це означатиме, що ті всі розмови про те, що іноземним громадянам і державам, і юридичним особам іноземним не будуть надавати право набувати землю с/г призначення, не відповідають дійсності. Саме тому я прошу підтримати мою поправку і показати справжнє обличчя. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2390. Прошу визначатись та голосувати. За-97 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 2392, Павленко. Шановний пане Голово, шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа - За життя". Ми вчергове наголошуємо на тому, що даний законопроект, який відкриває ринок землі, відкриває можливість розпродажу землі, дає можливість по суті через різні механізми цього закону купувати землю іноземцям, має бути відхилений. І чим швидше ми це зробимо, тим краще буде для того, щоб навести порядок в земельних відносинах. Вчергове наголошую, що ця правка, як і попередні, спрямована на те, аби не допустити, зупинити ухвалення цього закону, а в разі його ухвалення не допустити його запровадження не в інтересах українських громадян. Тому прошу поставити на підтвердження. На врахування, ви мали на увазі. Вона не врахована, її не можна на підтвердження поставити. Ставлю на врахування правку 2392 Павленка. Прошу визначатись та голосувати. За-76 Рішення не прийнято. 2393, Павленко. Шановні колеги, шановний головуючий, без сумніву, ми вітаємо вашу позицію про те, аби даний законопроект розглядався виключно у відповідності до Регламенту Верховної Ради, бо це важливо і з точки зору можливого його оскарження після ухвалення і в Конституційному Суді. Дана поправка, яка стосується "Перехідних положень" пункту 14 Розділу Х, так само спрямована на те, аби даний законопроект не почав діяти без того, що ми дізнаємося, а яка позиція українських громадян, не тільки з точки зору соціологічних досліджень, які вже всі сьогодні показують, що 3/4 громадян проти даного законопроекту, але щоби українські громадяни могли свою позицію висловити і під час всеукраїнського референдуму, бо такі важливі речі неможливо ухвалювати, не базуючись на волі українського народу…

За-64 Рішення не прийнято, правка не врахована. Шановний Голово! Шановний український народе! "Опозиційна платформа – За життя", Юрій Павленко. Ми наполягаємо вже котрий день на небезпечності даного законопроекту щодо майбутнього нашої української держави. Ми все-таки сподіваємося, що сьогоднішній день, можливо, принесе зміни в вставленні до цього закону з боку нового Кабінету Міністрів, який, можливо, буде сьогодні обраний. всім сьогодні зрозуміло в Україні, за виключенням окремих осіб тут у Верховній Раді України, що даний законопроект без референдуму, без волі українського народу, без наведення порядку в земельних питаннях, без того, що почне, можливо, працювати від сьогодні нове Міністерство сільського господарства, на реорганізацію якого треба буде мінімум півроку, цей законопроект злочинно ухвалювати в ці дні. Давайте накладемо мораторій, попрацюємо системно… Ставлю на голосування 2403. Прошу визначатись та голосувати.

Правові науки дають вичерпні випадки, коли проводяться референдуми. Це саме наш випадок. Референдум – це прийняття громадянами країни рішень, що стосуються конституційних, законодавчих, внутрішньополітичних, питань шляхом голосування. Приймаючи це рішення без референдуму, ми йдемо до правового колапсу і провалу в цілому в державі. Я ще раз наголошую, що ми повинні це питання винести на референдум, щоб потім не боліла душа і совість перед народом та перед нашою державою. Прошу поставити правку на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 2396. Прошу визначатись та голосувати. 2395, вибачте.

Шановні колеги, в проекті змін до кодексу зазначено, що обмеження щодо операцій з земельними ділянками для іноземних компаній та осіб, що не є громадянами України, не розповсюджуються на випадки набуття сільськогосподарськими товаровиробниками у власність земельних ділянок, які використовують такі земельні ділянки на правах оренди, за умови, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи - набувача права власності пройшло не менше трьох років. Як на мене, це дуже малий термін, тому пропоную у розділі Х "Перехідних положень" в абзаці 2 частини один пункту 14 Земельного кодексу України слова та цифру "пройшло не менше 3 років" замінити словами та цифрою "пройшло не менше 10 років". Дякую. Ставлю на голосування правку 2491. Прошу визначатися та голосувати.

У розділі Х "Перехідні положення" в абзаці 2 частини один пункту 14 Земельного кодексу України слова та цифру "пройшло не менше 3 років" замінити словами та цифрою "пройшло не менше 7 років". Микола Тарасович, у нас до вас запитання. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви при зміні керівника Міністерства аграрної політики переглянути цей законопроект, тому що він сьогодні не відповідає тим проханням і тим викликам України, які сьогодні є в нашій державі? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 2401. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Далі правки Королевської. Вона їх об'єднує. 2400.

сьогодні ми проголосуємо за відставку Гончарука. Але ж ми вимагаємо не тільки його відставки, а ще і відповідальності. І ми вимагаємо ті законопроекти і ті ініціативи, які готував уряд Гончарука, також скасувати. Продаж землі – це ініціатива була уряду Гончарука. І навіщо ми сьогодні це питання розглядаємо? Його треба ветировать та більше не повертатися до цього, тому що у нас є вкрай важливе питання. З 1 квітня у вас починається медична реформа, яку треба терміново скасовувати. У нас з 1 березня не провели індексацію пенсій для людей, і треба терміново об'єднати зусилля, щоб сьогодні провести індексацію пенсій людям. У нас сьогодні 67 мільярдів борги по жилищно-коммунальному господарству, і треба терміново провести реструктуризацію та знизити людям тарифи. Сьогодні більше 3 мільярдів заборгованість по заробітній платі, треба терміново приймати рішення щодо виплати заробітних плат людям. Шановні колеги, навіщо ви цей бардак зараз тут влаштовуєте? Для чого ми розглядаємо питання землі, проти якого виступає майже кожен громадянин в нашій країні? Люди категорично проти землі. Минулого тижня я була у Львові, люди проти у Львові продажу землі. Була в Донецькій області, в Харківській, в Запорізькій. В кожному регіоні України люди категорично проти продажу української землі. Так навіщо тоді цей парламент, який всупереч думки людей, всупереч обіцянок провести референдум зараз робить все, щоб розпродати Україну? До мене надходять тисячі і тисячі листів та питань від людей, де люди ставлять до вас питання, шановні "слуги", до вас, які не їздять сьогодні до виборців, які не спілкуються з людьми, не хочуть чути думку людей, але ж я зараз вам прочитаю декілька цих питань, щоб ви все ж таки почули людей в нашій країні. Ось Людмила Парафило ставить питання: "Чому людям не роздали землю, що безкоштовно належить?" Чому сьогодні ви не розпаювали цю землю та не роздали людям паї? Більше 30 мільйонів громадян не отримали паї. Чого ви сьогодні продаєте не своє? Ви продаєте ту землю, яка буде належати і повинна належати по закону людям сьогодні. Розпаюйте спочатку землю. Друге питання, яке ставлять сьогодні люди. "Чому Україна не хоче розвивати своє сільське господарство і села?" - це Лариса Денисова з Харкова. Чого ми сьогодні не об'єднуємо зусилля та не підтримуємо наших фермерів, не зробимо правильний сільськогосподарський уклад? Чого ми сьогодні віддаємо на откуп міжнародним спекулянтам українську землю? Та яке ви маєте на це право? Наступне питання: "Де наша рідна земля, яка належить нам по закону?" Це Ніжин, Олександр Бабаков. Шановні, люди не отримали свою землю. А ви, декілька сотень депутатів, хочете сьогодні вирішити за них і розпродати їх власність. Наступне питання. Наталя Османська, місто Дніпро: "Коли буде референдум по землі?" Люди вимагають проведення всеукраїнського референдуму. Люди вимагають, щоб їх голос був почутий. Ну, якщо ви не хочете проводити референдум, якщо ви не хочете віддавати паї людям, добре, так давайте розпустимо цей парламент та підемо на вибори. Підемо сьогодні та чітко заявимо, що ви за продаж землі, і хай вас люди опять оберуть в парламент, і тоді ви будете приймати це рішення. А ми категорично проти розпродажу України та проти продажі української землі. Ми вимагаємо разом з людьми… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Можемо переходити далі, да. Кальцев, 2402. Дякую, шановний Дмитре Олександровичу. Володимир Кальцев, Запоріжжя. На жаль, ні у мене, ні у моїх колег немає можливості достучаться до фракції монобільшості і більшість поправок… усі поправки в автоматичному режимі відхиляються. Тому у нас немає нічого іншого, як намагатися достучаться до вас і доводити до вас думку людей. Люди виступають категорично проти того, щоб на ринку були комерційні спекулянти. Я казав про те, що у багатьох странах, котрі йшли нашим шляхом, котрі утворювали ринок обігу земель, ця функція контролю, механізм контролю від держави за ринком обігу земель віддавався державному земельному банку. Можемо ставити на голосування, так? Ставлю на голосування 2402. Прошу визначатись та голосувати. За-69 Рішення не прийнято. 2403. Дуже небезпечно віддавати цю функцію держави комерційним банкам. Я казав про те, що у банків дуже багато можливостей для того, щоб передавати цю землю один одному і утримувати її великий час. Керівники банків, а також володарі банків і володарі великих латифундій, які працюють в Україні, у більшості випадків це одні і ті ж особистості. І ті люди отримають можливість утримувати землі, перепродавати їх з часом. Це функція держави – контролювати цей ринок. Якщо ми створимо державний земельний банк, то цей банк отримав би землю у разі банкрутства сільгоспвиробників у дуже короткий термін і був тим регулятором, який передавав цю землю наступним власникам для того, щоб вона оброблялась безперервно. Ставлю на голосування 2410. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, шановний український народе! Фракція "Батьківщина" і наш лідер Юлія Тимошенко послідовно виступає проти цього законопроекту в умовах війни продавати українську землю, так як і 73 відсотки людей. Прошу дослухатись до думки людей, до думки українського народу, до думки українських наших малих та середніх фермерів, які на сьогоднішній день допомагають вижити нашому українському селу: створюють робочі місця, в межах можливого, підтримують об'єкти інфраструктури. Великим холдингам потрібно тільки одне: отримати прибутки з нашої родючої землі. А наші малі та середні фермери сьогодні роблять все, щоб наше українське село вижило. І тільки так можна зберегти дитячі садки, школи, фельдшерсько-акушерські пункти, бібліотеки. Що стосується правки, у пункті 3 частини один розділу І законопроекту абзац восьмий вилучити, тому що даний пункт є недоцільним для проведення всеукраїнського референдуму. Прошу поставити на підтримку правку. Дякую. Ставиться на голосування правка 2406 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2406, Павленко. Шановний головуючий, шановні колеги, шановний український народе! Вчергове ми наголошуємо, що "Опозиційна платформа – За життя" проти даного законопроекту. Проти в нинішніх умовах відкриття ринку землі без того, того, аби запитати точку зору всіх українських громадян. Проводячи численні зустрічі протягом останнього місяця, зокрема на Житомирщині, люди висловлювали величезне занепокоєння щодо можливості запровадження цього закону, а також своєї долі і долі своїх паїв, за яких нібито автори закону так агітують. Бо стало не менше шахрайських схем на земельних питаннях, а навпаки зараз підготовлені і запроваджуються нові шахрайські схеми, як забрати у людей їхню землю, як їм не заплатити навіть те, що передбачено цим законом. Саме тому ми наголошуємо: без наведення порядку в земельній…

я впевнений, що як основний законодавчий орган Верховна Рада сама повинна ініціювати проведення референдуму щодо цього питання. Ми не повинні нашим нащадкам, нашим дітям потім з сумом дивитися в очі, розпродав українську землю. І я наполягаю на своїй поправці, і на основній поправці, що це питання повинні провести тільки через референдум.

За-69 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2409, народний депутат Грищенко. Не наполягає. Наступна правка – 2410, народний депутат Кальцев. Дякую. Шановний головуючий Руслане Олексійовичу! Володимир Кальцев, Запоріжжя. Я звертаюсь до авторів цього законопроекту. Це дуже небезпечно відстроняти державу, у цьому законопроекті держава усувається від обігу ринку земель у такому важливому питанні, як земельне. Всі страни у більшості йшли по шляху того, що утворювали державний земельний банк. Тому що в державного земельного банку є декілька важливих функцій. Це функція прибирати до себе землю, яка в разі банкрутства виходить на ринок; це функція виконувати функцію бистрішого обігу цієї землі на ринку, щоб вона знову попадала до сільгоспвиробників і працювала на економіку, а не оставалась у руках спекулянтів, не залишилась. Дякую. Ставлю на голосування 2411. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, шановний український народе! Фракція "Батьківщина" і наш лідер Юлія Тимошенко системно і категорично говорить про те, що ми проти цього законопроекту – в умовах війни продавати нашу українську землю. Конституція говорить про те, що земля є власністю народу України, і це можливо тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Що стосується правки. Даний пункт є недоцільним до проведення всеукраїнського референдуму і по суті легалізує землі, які знаходяться у приватній власності будь-якій, в тому числі іноземних юридичних осіб, які вже не менше 3 років зареєстровані в Україні. Ні – продажу української землі іноземцям. Хочуть і надалі іноземці проводити господарську діяльність на нашій українській землі, ніхто не забороняє, хай орендують у держави або у наших людей, в українського народу, і платять економічно обґрунтовану плату за оренду землі, за оренду паїв. Прошу поставити правку на голосування. Дякую. Ставлю на голосування 2410. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Оголошується перерва до 12:30. оскільки йдеться про допустимість продажу двох третин території нашої держави. Не треба йти дальше арифметики, щоб розібратись, що 42 мільйони гектарів, а їх не 42 на сьогоднішній день, а 41,7, із 62-х кидають в корзину розпродажу. Оце і все про… йде мова. І тому я просив би, настоюючи на поправці, все-таки ще раз переоцінити і глянути на те, наперед, в кінці тунелю, де чорне, що буде. Спасибі. Підтримую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2414 народного депутата Німченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

тільки що в перерві ми мали надзвичайно цікаву і, на мій погляд, продуктивну дискусію з Миколою Тарасовичем стосовно даного законопроекту. І я переконаний, що таку дискусію необхідно провести з кожним громадянином України з тим, щоб він знав і по суті, і по формі саме головне - наслідки, які будуть від ухвалення цього законопроекту. І я от хотів би публічно подякувати за цю дискусію. Її точно не вистачало до початку розгляду цього законопроекту. Але, знову ж таки, при і позитивних моментах в цьому законопроекті, на мій погляд, залишається дуже багато ризиків. Саме тому я вчергове наполягаю: необхідно підготуватися і державі, необхідно підготуватися і кожному громадянину до можливого в разі їх погодження відкриття ринку землі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. 12:35:50 СОЛЬСЬКИЙ М.Т. Пане Юрію, взаємно дякую за дискусію. Вона дійсно була цікава, я так розумію, для нас двох і для колег, які разом з нами приймали участь. І повірте, що ми, і комітет, і більшість, і багато інших депутатів щиро, дійсно, вважаємо, що прийняття цього закону дасть суттєвий поштовх різним галузям сільськогосподарства додатковим. І саме цей закон буде плюсом для села, в тому числі щодо робочих місць. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ви наполягаєте, Юрію? Ставиться на голосування правка 2415 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2416, народний депутат Кальцев. Будь ласка, Володимир Федорович. Дякую, Руслан Олексійович. Я хочу нагадати авторам цього законопроекту про небезпеку того, що держава в цьому законопроекті усунулась практично від ринку ринку обігу землі. Це є дуже небезпечно для держави. Тому що держава має наглядати за тим, щоб було вирішено завдання продовольчої безпеки. Держава повинна утримувати в своїх руках і мати такий інструмент, як державний земельний банк, щоб регулювати ринок, щоб не завадити спекулянтам, як нашим так і іноземним, взяти цей ринок у свої руки, тому що ми мали небезпечний прецедент з приватизацією підприємств, сертифікатами, які по такій же схемі пішли до рук купи людей, які мають великі гроші, яких називають олігархами. Те ж саме може прийти і на ринок землі, і це дуже-дуже небезпечно.

спілкуючись сьогодні, в цей історичний день, сподіваємося, з представниками майбутнього Кабінету Міністрів, розуміємо, що має бути перегляд ряду рішень Кабінету Міністрів в частині тих так званих "реформ", які сьогодні відбуваються в країні. І в тому числі це стосується і законопроекту про ринок землі, і медичної реформи і так далі. Ми мали різні уряди, ми мали уряди, які будували "хуперлупи", зустрічали баржі з гарбузами, піднімали до 40 відсотків економіку країни, будували "шовкові шляхи", на самокатах по Кабміну гуляли, але про економіку ніхто не думав. І це найкоротший час

Дякую, шановний головуючий. Шановні народні депутати, звертаю вашу увагу на дві важливі проблеми щодо того, що, перше, у нас зривається ряд важливих моментів. Ми вчора під час своїх поправок звертали увагу на відсутність процесів модернізації в водогосподарському меліоративному підкомплексі. Сьогодні я також хочу звернути увагу щодо того, що у нас можуть бути не виконані роботи щодо рекультивації та ревіталізації грантів. Я хотів би звернути увагу на те, Я хотів би звернути увагу на те, що якщо ми проводимо відповідні земельні зміни, ми можемо отримати ряд серйозних структурних змін і в економіці, і в земельному питанні, і в земельних відносинах зокрема. Тому, коли проводяться такі серйозні, впроваджуються кроки по запровадженню обігу земель сільськогосподарського призначення, необхідно в першу чергу вирішити ті глибинні проблеми, які на сьогоднішній день існують в сільському господарстві, а тоді веже рухатись далі. Дякую. Дякую. Ставиться на голосування правка 2418 народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

В цьому залі ми сьогодні слухаємо: всі, майже всі, хто виступає, всі за те, щоб порадитись з людьми. Всі аргументи, які наводять, і три четвертих того, що люди за референдум щодо закону по ринку землі, але всі аргументи відкидаються. Сьогодні навіть уже було зачитано те, що діти пишуть і звертаються до керівництва Верховної Ради. Мабуть, наступним кроком буде поява нашої української Грети Тунберг по кожному району і в кожному селі. Мабуть, може тоді дослухаєтесь до тих дітей, яких ви любите. І коли приходять до нас на трибуну, ми дуже їм аплодуємо і плескаємо в долоні. То, може, дослухатись треба і все-таки сісти за круглий стіл, і порадитись із людьми, і донести інформацію, щоб зняти ці напруги, які сьогодні є в суспільстві? ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 2419 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

В процесі нашого спілкування і обговорення мені доводилося багато говорити про питання ринку землі з представниками фракції "Слуга народу". Цікаво мені було слухати, що більшість з тих, з ким я спілкувався, вони проти ринку землі, вони за проведення референдуму. Тому що, спілкуючись у себе з виборцями, вони розуміють настрій людей. Я запитую: а чому тоді так? Чому ви… Ну, ти ж розумієш, ти розумієш, там нам сказали… Чесно скажу, не розумію. Не розумію і розуміти не хочу. Тому що розумію тільки одне - інтереси українського народу. Те, що він хоче, це розумію, я і наша фракція. Тому наполягаю поставити питання про референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Якщо дозволите, я все-таки поставлю питання по правці 2420, яке у вас передбачено. Ставлю на голосування цю правку. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Олександр Пономарьов, 78 виборчий округ, Запорізька область. Шановні колеги, пропоную в розділі Х "Перехідні положення" в абзаці 3 частини один пункту 14 Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "Порушення вимог цього пункту є підставою для визнання правочину, на підставі якого набувається право власності на земельну ділянку недійсним, а також підставою для примусового відчуження земельної ділянки". Дякую за увагу. Прошу поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2421 народного депутата Пономарьова. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую. Доброго дня, шановні колеги! Ця моя поправка вона спрямована на запобігання створення іноземцями через підставних осіб так званих компаній-одноднєвок. Тому я пропоную, якщо вже дозволяти, то дозволити володіти земельними ділянками сільськогосподарського призначення юридичним особам, які здійснюють свою діяльність протягом 10 останніх років. Чому? Тому що давайте все ж таки, щоб історія, ділова репутація та досвід у сільському господарстві будуть виступати саме тим запобіжником від фактичного такого розграбунку національного багатства. Прошу підтримати і поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2422 народного депутата Плачкової. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2424 народний депутат Гнатенко. Дякую, шановний головуючий, за можливість довести і свою правку. Але я ще раз наголошую, що більшість українців сподіваються, що, поки ми ці правки прогонимо, восторжествує розум у цій залі - і ми все ж таки це питання винесемо на референдум. А що стосується моєї правки. У пункті 14 розділу Х "Перехідних положень Земельного кодексу України додати абзац восьмий такого змісту: "Земельна ділянка сільськогосподарського призначення, щодо якої судом прийнято рішення про її примусове відчуження, продається на земельних торгах". Прошу поставити цю правку на голосування і підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2423, народний депутат Гнатенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Вона стосується наступного, а саме: абзац сьомий пункту 14 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України викласти таким чином: "Порушення вимог цього пункту є підставою для визнання правочину, на підставі якого набувається право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення, недійсним та примусового відчуження земельної ділянки у судовому порядку". Прошу цю правку поставити на голосування і теж підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правка 2424 народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Не наполягає. Наступна - 2427, Богданець. Не наполягає. Наступна - 2428, Качний.

"Порушення вимог цього пункту є підставою для визнання правочину, на підставі якого набувається право власності на земельну ділянку недійсним, як наслідок, підставою для примусового відчуження земельної ділянки." Шановні колеги, ще раз повторюю, що "Опозиційна платформа - За життя" проти прийняття ринку землі в тому вигляді, який надається, без референдуму українського народу. Ставиться на голосування правка 2432 народного депутата Німченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний Руслане Олексійовичу. Я нагадую, що наша фракція, партія "Опозиційна платформа – За життя" не буде підтримувати цей законопроект, як і більшість фракцій, які

які мають бути українцями у першу чергу. Друге – цей законопроект не вирішує питання відчуження від ринку землі спекулянтів на ринку землі у особі у першу чергу банків та володарів крупних латифундій. По-третє, він не вирішує питання ціни для тих людей, котрі хочуть продати свої наділи, і вони мають отримати дуже великі великі гроші, щоб переїхати у город. Тому ми не будемо підтримувати ці... ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2429 народного депутата Кальцева. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2430, народний депутат Соболєв. Будь ласка, Сергій Владиславович. Дякую. Ситуація є аналогічна. У зв'язку із тим, що ми на підтвердження не поставили правку комітету по вилученню мораторію, я прошу вилучити пункт відповідний із 14 статті, який визначає порядок виділення земель іноземним громадянам, так, як це визначено в остаточній редакції комітету: тільки після референдуму. Тому я хотів би, щоб цей пункт, який це визначає абсолютно чітко, що нам робити з власністю, якщо іноземні громадяни її набули до до моменту, поки такої заборони не було, у мене прохання підтримати цей пункт статті. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Сталю на голосування правку номер 2430 народного депутата Соболєва. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні колеги, шановний український народе, ще раз і ще раз повторюю, що послідовно наш лідер Юлія Тимошенко і фракція "Батьківщина", так як і 73 відсотки українського народу, в умовах війни категорично проти цього законопроекту про продаж української землі. Продаж української землі повинен вирішувати народ, як це говорить Конституція, і тільки після проведення всеукраїнського референдуму. Що стосується правки, даний пункт є недоцільним до проведення всеукраїнського референдуму і по суті легалізує землі, які уже знаходяться в оренді, емфітевзисі в тому числі іноземних осіб. Ще раз говорю про те, що "ні" – продажу української землі іноземцям. Хочуть проводити господарську діяльність на українській землі хай беруть в оренду у держави чи у її власників, в українського народу, і сплачують економічно обґрунтовану ціну за оренду паїв. Прошу поставити правку на голосування. Дякую. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування 2431 народного депутата Дубеля. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2453, народний депутат Німченко Василь Іванович. Шановні колеги, свою поправку я підтримую і ідею, яку там закладено. І виходжу з того, що є недопустимим, коли ви врегулювали питання примусової конфіскації земель у людей. Ви знаєте, що треба буде проходити через вила, ви знаєте, що таке вила, подивіться фотографії нашого колишнього колеги. І друге, стосовно… подивіться, хто буде займатися питанням примусового – виконавча влада, Кабінет Міністрів. А иностранцы заводяться вже як суб'єкти покупки землі. А ми кажемо, що Президент щось обіцяв. Обіцянки – цяцянки. А повинна бути законом захищена власність на землю громадян. І наостанок хочу вам сказати: зверніться до книги Великанова "Азиатский дракон перед Чигирином" і почитайте, що таке Андрусівський мир, і слідуючий був, що таке Варшавський договір, коли розпродали і забрали землю. А тепер… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Василь Іванович. Ставиться на голосування правка 2432 народного депутата Німченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Шановний головуючий! Шановні колеги! Юрій Павленко, "Опозиційна платформа – За життя". Ми послідовні в своїй позиції. І дуже добре, що ця дискусія зараз відбувається в цьому вона відкриває очі і сьогодні може показати кожному українському громадянину, що, на жаль, цей законопроект не вирішує заявленої мети - мети захистити право українця на землю, дати можливість розвитку села і сільського господарства в Україні. Саме тому наша пропозиція дуже прагматична і реалістична: ухвалити Закон про референдум, почути думку людей, до цього моменту підготувати державу і далі ухвалити найефективніше, найрезультативніше рішення, для того щоб розвивалася країна, розвивались земельні відносини, для того щоби кожен, хто працює на землі, розумів і відчував, що він є власником на своїй землі. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2433 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. Наступна правка - 2434, народний депутат Гнатенко. Дякую, шановний головуючий. 49 виборчий округ, Донецька область, Гнатенко. Правка 2434 стосується наступного. Я прошу у пункті 14 Розділ Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України додати абзац дев'ятий такого змісту: "Забороняється купівля-продаж або набуття будь-яким іншим способом права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення до набрання чинності законом про всеукраїнський референдум проведення Всеукраїнського референдуму щодо купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення…" Тобто ми ще раз, вся наша фракція і люди України, звертаються до парламенту: референдум – це основне, що повинно бути і що ми повинні підтримати в цьому питанні. Дякую. Поставте на голосування, будь ласка. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2434 народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановний пане голово, шановні колеги. Вчора в аргументації своїх поправок, цілого блоку поправок, я неодноразово акцентував увагу на тому, що запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення можливе, і на наш погляд, це було б доцільним, після проведення всеукраїнського референдуму. міжнародного інституту соціології, а також соціологічної групи "Рейтинг". На сьогоднішній день ми володіємо новими даними. Це Центр Разумкова, який проводив відповідне соціологічне дослідження. І за їхніми даними ми бачимо, що 68,9 відсотків громадян України виступають за проведення референдуму щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. 72 відсотка громадян України, які пішли б на цей референдум, виступають проти. Це дані незалежного соціологічного центру. І що найважливіше, 48 відсотків - це фактично половина громадян України - виступають за блокування проекту закону політичними партіями "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина", щоб зупинити запровадження цього обігу земель. Тому прошу підтримати поправку і прошу все-таки проголосувати за референдум. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2435 народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна правка 2436, народний депутат Бурміч. Анатолій Бурміч, "Опозиційна платформа - За життя". Я, як і мої колеги, все-таки ми не втрачаємо надії, що ми достукаємося до сердець і здорового глузду влади. І ті аргументи, які ми наводимо і інші колеги з парламенту, щодо необхідності проведення референдуму і круглого столу з людьми, з аграріями, з тими, хто працює на землі, все-таки дійдуть до вас і може сьогоднішні рішення, які будуть о 16 годині щодо намірів виходу з того туману влади, в якій вона знаходиться, може це теж подіє. Тому та робота, яку ми проводимо протягом вже кількох місяців і перевели її на весну, ми сподіваємося, що все-таки нас почують і почують людей, український народ і будуть приймати рішення згідно до його інтересів, згідно державі, згідно незалежності. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2436 народного депутата Бурміча. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 13:01:11 За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2438, Плачкова. Т.М. Шановні колеги, моя ця правка дуже конкретна, вона стосується... Давайте все ж таки додамо правової визначеності деяким поняттям цього законопроекту в цілому. Тому я пропоную "абзац четвертий частини першої пункту 14 Розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України викласти у наступній редакції: "Термін "сільськогосподарський товаровиробник" використовується у цьому пункті у значенні, встановленому законодавством України". Таким чином будуть усунуті можливі неузгодженості хоча б з термінологією зазначеного законопроекту. І також хочу додати, що наша фракція "Опозиційна платформа – За життя" все ж таки виступає категорично проти цього законопроекту і ми просимо і сьогодні, і далі не розглядати, і зняти його з розгляду взагалі.

Шановні колеги, ще раз звертаю увагу, що наша фракція послідовно виступає проти відкриття ринку землі, щонайменше в такому вигляді. Зараз прошу розглянути мою технічну правку в проекті, який ми розглядаємо. В абзаці чотири частини першої пункту 14 розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України: "Термін "сільськогосподарський товаровиробник" використовується в цьому пункті у значенні наведеному в пункті 14-1 235 статті 14 Податкового З розуміння того, що як часто змінюється законодавство, пропоную цей абзац викласти у редакції: "Термін "сільськогосподарський товаровиробник" використовується в цьому пункті у значенні встановленому чинним законодавством України". Дякую. Дякую. Ну, я б не казав, що це технічна – це суттєва правка. Я ставлю її на голосування. 2437 народного депутата Пономарьова. Прошу визначатись та голосувати.

кажу про статтю 111 Кримінального кодексу України, яка передбачає, що всі навмисні дії, які направлені на шкоду, чуєте, кодекс є національною зрадою України. Це перше. І тому я хотів би, щоб знали всі ті і лобісти, і ініціатори, і автори законопроекту, що історія повернеться до цього питання. Ми поставили Україну на не лише розкол, а розпад нашої держави. Ми що, цього не розуміємо? Шановні колеги, я дуже прошу, почитайте, подумайте, назад дороги може не бути. І, на жаль, постраждає наш народ. Дякую, Василь Іванович. Єдине, що все-таки я вже бачу десь десяту вашу правку, яка складається з одного слова - "виключити". Але я ставлю її на голосування. Ставиться на голосування правка 2441 народного депутата Німченка. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Дякую, шановний головуючий. 49 виборчий округ, Донецька область, Гнатенко. Я прошу внести такі поправки. У Розділі X "Перехідних положень" пункт 14 доповнити наступним абзацом: "Забороняється внесення права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств до проведення та встановлення результатів Всеукраїнського референдуму стосовно купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення". Якщо на сьогодні ми бачимо, що різні центри експертні дають 72 відсотки, які не хочуть підтримати цей закон, у мене таке питання: як взагалі планується монобільшістю іти на перекос цього людського питання і набрати більшість голосів Дякую. Ставиться на голосування правка 2454 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Я наступну правку перед тим як оголосити, хочу звернутися до народного депутата Гнатенка. Там у вас три правки практично ідентичні. Я розумію, що аргументація буде та сама. Чи можна

Я прошу у пункті 14 розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу України додати абзац дванадцятий такого змісту: "Внести права на земельну частку (пай) до статутних капіталів господарських товариств можливо за умови набрання чинності законом про обіг земель земель сільськогосподарського призначення, та у разі, якщо за результатами Всеукраїнського референдуму, схвалено рішення щодо можливості купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення". Я ще також хочу звернути вашу увагу, що багато держав продавало свою землю, а потім іншими різними Я не хочу, щоб Україна йшла по такому хибному шляху, щоб ми повторювали ті помилки цих держав. І просимо зняти взагалі питання з розгляду Верховної Ради щодо цього закону. Дякую. Тобто я можу підряд поставити цих три правки, як ми з вами домовилися? Ставлю на голосування правку 2443, народного депутата Гнатенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2444, народний депутат Гнатенко. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2445, народний депутат Гнатенко. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна правка 2447, народний депутат Качний. Будь ласка.

У нас немає сьогодні переоцінки. У нас сьогодні взагалі нічого не підготовлено для того, щоб захистити фермера. А ті 10 тисяч гектарів в одні руки дають можливість сьогодні виключно багатіям і іноземцям скупити всю нашу землю. Тому я хотів би в першу чергу сьогодні підкреслити те, що при зміні уряду ми сподіваємось на те, що буде змінена політика щодо аграрного напрямку ринку землі, щодо розпродажу державних підприємств. якщо буде створено Міністерство аграрної політики, то я хотів би, і вся наша фракція наполягає, щоб очолив цей напрямок… Дякую. Ставлю на голосування правку 2447, народного депутата Качного. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

І все підведено тільки під одне: яким чином через спеціальні схеми дати можливість перепродати землю сільгосппризначення, причому байдуже кому, через те, що відсутній фактично термінологічний підхід. От, наприклад, в старому законі є таке поняття, як "сільськогосподарський товаровиробник". Але це поняття абсолютно змінилося за останні десятки років. А автори навіть не запропонували, як це зробити. Тому моя пропозиція є якраз виключити абзац четвертий частини чотирнадцятої, щоб потім не було тлумачення, що "сільськогосподарський товаровиробник" - під це поняття можна підвести будь-що і будь-кого, включаючи іноземців. На жаль, я не бачу, що комітет врахував або що врахує зал. Тому я вимагаю поставити мою правку на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2448, народного депутата Соболєва. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2449, народний депутат Дубіль. Шановні колеги, шановний український народ, наш лідер Юлія Тимошенко, фракція "Батьківщина", 73 відсотки народу України категорично проти цього законопроекту про продаж української землі. Прошу дослухатися до українського народу, до обласних рад, до громад, які звернулися до Верховної Ради з тим, щоб цей законопроект зняли з розгляду. Прошу дослухатися до наших середніх та малих фермерів в Україні, які на сьогоднішній день допомагають вижити нашому українському селу, допомагають на селі зберегтись дитячим садкам, школам, бібліотекам, фельдшерсько-акушерським пунктам. Що стосується правки, даний пункт є недоцільним до проведення всеукраїнського референдуму і по суті легалізує землі, які вже знаходяться в оренді, емфітевзисі, в тому числі іноземних осіб. Ще раз повторюю про те, що ми категорично проти продажу землі іноземцям, хай беруть землю в оренду у власників українського народу та у держави і платять економічно обґрунтовану ціну за паї. Прошу ставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2449, народного депутата Дубеля. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та

Відкриття ринку землі в той спосіб, який передбачено в цьому законі, - це злочин проти українського народу. Питання продажу землі сільськогосподарського призначення – це стратегічне питання, і воно не повинно вирішуватись в кабінетах влади, його повинен вирішити український народ. Я вимагаю проведення всеукраїнського референдуму з питань вільної купівлі та продажу земель. Адже відповідно до статті 13 Конституції України якраз земля є скарбом українського народу, і тому саме народ повинен вирішити це право, а не 423 народних депутати. Дякую. Моя правка саме про це, тому прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставиться на голосування правка 2451

Не бійтесь дізнатись думку нашого народу, проведіть всеукраїнський референдум - і ви побачите, що цей проект закону не підтримує більше ніж 70 відсотків українців. Фермери та селяни по всій Україні вам розкажуть, що хочуть самі бути господарями на своїй землі та не дозволять іноземцям скупити за копійки українську землю. Необхідно приймати Закон про всеукраїнський референдум. Крім того, що Руслан Олексійович учора вже якраз анонсував, що такий закон уже є, і ми зможемо його побачити на сайті Верховної Ради. Тому, мені здається, нам не завадить все ж таки прийняти цей закон, потім провести всеукраїнський референдум, встановити результати - і після цього тільки піднімати питання обігу земель сільськогосподарського призначення. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Я ставлю на голосування правку 2452 народного депутата Приходько. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

я хочу для головуючого сказати, що зараз відхилили мою правочку, пане головуючий, да, то, коли йде питання про скоєння злочину, на мені лежить обов'язок інформувати, хто це не розуміє. Це перше. І коли там, де я прошу включити і ту поправку саме, про яку йдеться у моєму приписі, то йдеться про те: не допустити до участі на розпорядження земельними ресурсами іноземців і не допустити свавілля по обмеженню користування, розпорядження, управління земельними ресурсами, в тому числі земельними ділянками щодо селян, фермерів, все інше. І тому я настоюю на своїй поправці. Прекрасно. Ставиться на голосування правка 2453 народного депутата Німченка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-69 Рішення, на жаль, не прийнято, Василь Іванович. Наступна правка - 2454, народний депутат Павленко Шановний головуючий, шановні колеги, шановний український народе! Юрій Павленко. "Опозиційна платформа - За життя" послідовна у своїх діях захистити право українських громадян жити і працювати на своїй землі. І саме тому ми чіткі у своїх діях і позиції проти даного законопроекту. Я хочу звернути увагу шановний колег, що ми розглядаємо цей законопроект в умовах глибокої економічної, соціальної, до якої додалася ще й політична криза. Запровадження цих норм закону в таких умовах – це дати можливість багатьом шахраям використати цю ситуацію. Саме тому було би доцільно знайти консенсус в залі, до четверга домовитися, зняти, відправити на доопрацювання цей закон, сформувати порядок денний з тих законів, які сьогодні чекають українські громадяни, які спрямовані на мир, на захист… Дякую. Ставиться на голосування правка 2454 народного депутата Павленка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

Не наполягає. Наступна правка - 2457, народний депутат Мороз. Дякую, шановний головуючий. 59-й виборчій округ, Мороз, Донеччина. Фракція "Опозиційна платформа – За життя" послідовно говорить про те, що ми - проти продажу землі – за те, щоб був проведений спочатку референдум, щоб люди могли визначитися, з чим вони підуть далі по землі і з землею. Правка: включити до Розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України пункт 15 такого змісту: "До 01.01.2025 року забороняється зміна цільового призначення земельних ділянок,

За-65 Рішення не прийнято. Наступна правка 2462, народний депутат Колтунович Шановний головуючий, шановні народні депутати, шановні виборці! Колтунович, "Опозиційна платформа – За життя". Я звертаюсь в першу чергу до наших виборців щодо того, що те благо, яке пропонує Політична партія "Слуга народу" у проекті Закону щодо обігу земель сільськогосподарського призначення, насправді таким не являється, тому що навіть у випадку запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення і продажу земельної ділянки у вас, в кожного з вас будуть надмірні транзакційні витрати. Про що іде мова? Я вже кілька разів про це говорив, але я повторю в деталях. Вартість нотаріальних послуг щодо переоформлення, вартість розробки технічної документації перед здійсненням операцій купівлі-продажу, сплата податків і зборів - всі ці речі є, воно має бути, і ми від цього нікуди не підемо. Тому, за підрахунками експертів, від 40 до 60 відсотків від вартості земельного паю може йти відповідно на ці витрати. Тому ми розуміємо, що залишок, який залишається, відповідний, він не дозволить вам скористатися навіть тією номінальною сумою, яка ніби має бути. Прошу підтримати поправку. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2458 народного депутата Колтуновича Олександра Сергійовича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна правка 2461, народний депутат Колтунович. Дякую, шановний пане голово. Я хочу також звернути увагу, що запровадження обігу земель сільськогосподарського призначення може зірвати імплементацію ряду директив, які у нас, і технічних Дякую. я точніше порахував, 59 регламентів та директив Європейського Союзу, які стосуються сільського господарства, які стосуються питання земельних відносин, і в тому числі, там, водокористування - це директива по нітратам, якщо більш детально. І тому з цієї точки зору додаток, який йде до глави 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" має враховувати відповідні зміни і ми маємо в першу чергу звернути увагу на те, що ми можемо втратити ті темпи, які ми вже мали в цьому напрямку. Прошу поставити на голосування дану поправку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2461 народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує її відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна правка 2462, народний депутат Колтунович Олександр Сергійович. 2462 і 2463 прошу поставити на голосування. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2462 народного депутата Колтуновича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2463, народного депутата Колтуновича. Ставлю на голосування. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2464, народний депутат Волошин Олег Анатолійович. Будь ласка. 13:25:00 ВОЛОШИН О.А. Шановний головуючий, я прошу поставити мою правку на голосування відразу. Від інших що… Ми проходимо... Добре. Ставлю на голосування правку 2464 народного депутата Волошина. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Я хочу звернути увагу і осмислити все, що відбувається зараз в цій залі, адже буквально вчора-сьогодні опублікували результати соцдосліджень Центра Разумкова, який точно не можна звинуватити в тому, що він є нашим фан-клубом, нашої політичної сили. Але там опубліковані дані, що половина українців підтримують наші дії щодо розгляду цього закону саме в такий спосіб, і вони називають це блокуванням прийняття закону. Люди підтримують будь-яку можливість унеможливлення прийняття цього закону.

А по суті поправки, я зачитаю 2475: "Кабінету Міністрів України забезпечити належні дії з недопущення неповернення валютної виручки…" Дякую, Нестор Іванович. Ставиться на голосування правка 2475 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Несторе Івановичу, там іде така плеяда ваших фундаментальних і системних правок. Може, я вам дам 2 хвилини, ви виступите і ми просто проголосуємо їх одна за одною? Бо вони трошки так системно виглядають разом. Добре. 3 хвилини, так? Ні, 2. Ні, по черзі йдемо, кожну?

Ми пропонуємо в цій поправці Розділ Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України доповнити пунктом 15-9 наступного змісту: "Кабінет Міністрів України запроваджує заходи, в тому числі шляхом участі в створенні сільськогосподарських переробних підприємств для зростання рівня переробки сільгосппродукції". В даному випадку ми вболіваємо, щоб Україна була не тільки експортером сировини, тобто первинного продукту. А щоб ми переробляли і стимулювали тих, хто хоче переробляти нашу сільгосппродукцію і експортувати товари, а не зерно. Це підвищить нашу вагу в… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування ваша правка 2476, народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет, на превеликий жаль, відхилив цю правку. Тому прошу зал визначатись та голосувати.

особисто або спільно з іншими учасниками може створювати необхідні спеціалізовані фінансові установи для забезпечення кредитування фермерських господарств. При цьому не допускається перехід права управління та визначального прийняття рішення в таких фінансових установах до осіб, що не є громадянами України". Тобто не тільки право власності, а й прийняття участі в рішеннях. ГОЛОВУЮЧИЙ. Зрозуміло, стурбовані тим, що можуть бути різні зловживання з боку банків. Тому ми пропонуємо саме Кабінету Міністрів України і виключно йому створювати умови для забезпечення додаткового фінансового кредитування під контролем держави виключно в інтересах наших фермерів. І це все можливо тільки після проведення всеукраїнського референдуму. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставиться на голосування правку 2477 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Тому ми пропонуємо наступну поправку: Розділ Х "Перехідних положень" доповнити пунктом 15-7 наступного змісту: "Національний банк України забезпечує отримання фермерськими господарствами, які обробляють до 2 тисяч гектар земель сільськогосподарського призначення, позичкових коштів за ефективною ставкою не більшою розміру облікової ставки НБУ на строк більше п'яти років". Тобто у нас була пропозиція, якщо на референдумі буде схвалено позитивне рішення щодо самого ринку землі, 200 гектарів на одного громадянина України, а якщо вони об'єднаються і створять колектив фермерських господарств, то НБУ має забезпечити, Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 2480 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Дякую,

Ви знаєте, я звик до цього, в мене два такі випадки – це сам Савік Шустер і с "Большой переменки" Нестор Петрович. Ну, есть еще Нестор Иванович Махно, но к этому мы движемся, я так понимаю.

"Внесення земельних ділянок сільгосппризначення до юридичних осіб, які напряму чи опосередковано контролюються нерезидентом, дозволяється лише через п'ять років запровадження вільного обігу земель…" "Державна установа, зазначена в "Перехідних положеннях", набуває переважного права набуття у власність частки в юридичній особі, яка має у власності землі сільгосппризначення". Але це виключно після того, як на це буде згода і відповідне рішення на референдумі національному. Зрозумів. Ставиться на голосування правка 2479 народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. На жаль, комітет відхилив. Прошу визначатись та голосувати.

Вона теж стосується розділу Х "Перехідних положень" Земельного кодексу, а саме: "До запровадження вільного обігу земель сільгосппризначення Кабінет Міністрів України забезпечує створення уповноваженої державної установи з викупу земельних ділянок сільгосппризначення. Ця установа фінансується за рахунок коштів виключно Державного бюджету України, має переважне право викупу земельних ділянок сільгосппризначення та звільняється від сплати податків, внесків, винагород тощо. Фінансування витрат на набуття земельних ділянок відбувається за рахунок коштів державного бюджету та/або частки власних коштів установи". Про що йдеться? Йдеться про вирішення питання в разі крайньої необхідності і бажання землевласника продати свій пай, він продається виключно державній установі, яка контролюється Кабінетом Міністрів України і використовує кошти виключно державного бюджету. Тобто ми… Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування правка 2480 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2481, народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Дякую, шановний головуючий. Ця поправка дещо коротша. Теж стосується Х розділу "Перехідних положень", а саме: "Проведення всеукраїнської інвентаризації земельних ділянок сільгосппризначення з внесенням даних до Державного земельного кадастру є невід'ємною передумовою запровадження вільного обігу ринку земель сільгосппризначення". Дякую за увагу. Прошу поставити її на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І одразу ж ставлю її на голосування, правку 2481 народного депутата Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Наступна правка – 2482, народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. 13:36:37 ШУФРИЧ Н.І. Шановний головуючий, я хочу ще раз нагадати про нашу принципову позицію і перемогу в цій залі. Ми вже перемогли, не дозволивши бліцкриг сприйняття Закону про землю. І сьогодні о 16 годині відбудеться ще одна перемога українського народу і опозиції, яка зразу після прийняття Закону про Державний бюджет, яка погіршила життя наших громадян, вимагала відставки цього безвідповідального уряду, що сьогодні, я сподіваюся, відбудеться. А стосовно цієї поправки хочу наголосити, що вона теж стосується десятого розділу "Перехідних положень", а саме: "Агрохімічний "Агрохімічний паспорт поля є обов'язковим документом при переході права власності для земельних ділянок, що призначені для ведення фермерського господарства або для ведення особистого селянського господарства. Максимальна тривалість між попереднім агротехнічним паспортом може складати не більше, ніж 5 років". Це зроблено заради збереження якості нашої землі… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування правку 2482, Нестора Івановича Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення, на жаль, не прийнято. Наступна правка – 2483, народний депутат Шуфрич Нестор Іванович. Я, чесно кажучи, не розумію, чому такі дуже важливі для наших громадян правки не підтримуються. Але все це залишається на совісті монобільшості, а також на совісті сьогоднішньої влади. Наступна поправка теж стосується саме десятого розділу "Перехідних положень", а саме: "Земельні ділянки сільгосппризначення площею до 200 гектар, що були передані у спадок нерезиденту, не обраховуються при встановленні граничного при при передані вимоги частини 2 статті 130, не поширюється на набуті фізичною особою-нерезидентом в спадщину земельні ділянки. Якщо розмір таких земельних ділянок не перевищує 200 гектар, то ця земельна ділянка не приймається до обрахунку в разі застосування положень частини другої статті 130". Але далі, я хочу нагадати, що вона має бути реалізована виключно резидентом України і ми на цьому наполягаємо. Дякую, Несторе Івановичу. Ставиться на голосування ваша правка 2473. Комітет її пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. На жаль. Наступна правка 2484, Нестора Івановича Шуфрича. Дякую. Наступна правка теж стосується можливості отримання права власності нерезидентом. Але це може бути виключно після всеукраїнського референдуму, якщо на те буде воля народу України. Інші будь-які випадки виключаються. Тому ми наполягаємо на розгляді цієї поправки. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Позиція комітету. Несторе Івановичу ця правка показує явний дисонанс між багатьма заявами про референдум і між тим, що там написано. А написано, що через 10 років без референдуму нерезиденти допускаються до ринку. Правку відхилено. Дякую. Нестор Іванович, якось так, недопрацювали. Я ставлю на голосування цю правку 2484 народного Шуфрича. Комітет пропонує відхилити. Обґрунтування комітету ви почули. Прошу визначатись та голосувати.

За-66 Рішення не прийнято. Нестор Іванович, крайня в цьому блоці ваша поправка. Запрошую вас. 2485. 13:41:14 ШУФРИЧ Н.І. Безумовно, я з нетерпінням буду чекати наступного блоку в надії переконати своїх колег із монобільшості. Але я прошу перечитати стенограму щодо моєї позиції по попередньому питанню. Ми реагували на вашу редакцію і вносили свої поправки. Але наша принципова позиція, яка, до речі, визначена і в наступній 2485 поправці, яка знову фіксує нашу принципову позицію, що будь-які питання щодо продажу землі, а також будь-якого ймовірного права на отримання власності нерезидентами, можливо виключно в одному випадку. І я цитую цю поправку: "Після проведення всеукраїнського референдуму". До його проведення ніякі дії неможливі. І це є принципова наша позиція, і саме це підтримує сьогодні український народ. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування поправку 2485, народного депутата Шуфрича Нестора Івановича. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Наступна правка - 2486, народний депутат Мороз.

Я хочу сказати єдині слова: референдум, референдум і ще раз референдум. Тому що сьогодні по соцопитуванням сьогодні 76 відсотків наших громадян України готові прийти на референдум і проголосувати за свій вибір: продавати землю або не продавати, бути ринку землі або не бути. Правка 2486. У Розділі Х "Перехідні положення" абзац шостий пункту 15 викласти в наступній редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток, визначених підпунктами підпунктами "а" та "б" цього пункту, в частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних часток (паїв) на майбутнє зберігається до 1 січня 2030 року". Дякую. Дякую. Ставлю на голосування правку 2486, народного депутата Мороза. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Я хотів спитати, оскільки наступні правки - вони близькі за змістом, чи можна врахувати цю аргументацію і поставити їх підряд? Можна, так? Ні, не можна. Тоді правка 2487, народний депутат Мороз. 13:44:37 МОРОЗ В.В. Це дуже важливі правки, тому що вони стосуються референдуму. Якщо не буде референдуму, то надо, щоб люди чули, про що ми сьогодні говоримо. Ітак, правка 2487. В Розділі Х "Перехідні положення" абзац п'ятий пункту 15 викласти в наступній редакції: "Якщо за результатами всеукраїнського референдуму схвалено рішення про вільних продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то купівля та продаж або інші способи відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, запроваджується на наступний день після дня офіційного оголошення результату референдуму". Дякую. Прошу підтримати мою правку. Ставлю на голосування 2489. Прошу визначатися та голосувати.

та встановлення результатів всеукраїнського референдуму щодо вільного продажу та купівлі земель сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б цього пункту, в частині їх купівлі (або) продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних паїв на майбутнє є недійсними з моменту їх укладення (посвідчення)". Дякую. Прошу підтримати.

і зміна цільового призначення (використання) земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, земельних ділянок, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв) для ведення особистого селянського господарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни) відповідно цього Кодексу". Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування правку 2491. Прошу визначатися та голосувати.

Сьогодні всі люди, які живуть на лінії розмежування, сподіваються на те, що зі зміною нашого Кабінету Міністрів все ж таки і по цьому Закону про ринок землі будуть відповідні зроблені висновки і ми більше не будемо повертатися до цього ганебного закону.

Ставлю на голосування 2490. Прошу визначатися та голосувати.

Я хочу наголосити на тому, що наша фракція – проти продажу землі. І хочу підтримати... щоб підтримали правку 2491: У Розділі X Дякую. Прошу підтримати. Ставлю на голосування 2495. Прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Пономарьов наступний? 2495. Дякую, Дмитро Олександрович. Олександр Пономарьов, Запорізька область. Я дуже сподіваюсь, що партія влади дослухається до вимог суспільства та почує людей, які підписали численні листи-звернення до Президента, Верховної Ради, уряду з вимогою відмовитися від планів на продаж землі, поки законодавство не буде приведе у відповідальність до інтересів громадян України. Свою думку вони мають висловити під час проведення референдуму. Тому пропоную внести правки до проекту Земельного кодексу: "Розділ X "Перехідні положення" Земельного кодексу України доповнити новим пунктом 15

Прошу поставити на голосування. За-66 Рішення не прийнято. 2496, Скорик.

"Якщо за результатами всеукраїнського референдуму не буде схвалено рішення про вільний продаж та купівлю земель сільськогосподарського призначення, то дія заборони на купівлю та продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток (паїв), визначених підпунктами "а" та "б" цього пункту, частині їх купівлі-продажу та іншим способом відчуження, а так само в частині передачі прав на відчуження цих земельних ділянок та земельних паїв (часток) на майбутнє зберігається до 01 січня 2025 року". Прошу підтримати дану правку.

поставити їх на голосування, а зараз хочу звернутися ще раз до всієї більшості з наступною такою дружньою порадою. Зараз дуже гарний час, дуже вдалий час для того, щоб відкликати цей закон. Через декілька годин ви плануєте затверджувати новий Кабінет Міністрів. Я так розумію, що головна причина в тому, що дійсно серйозно впали рейтинги. Тим, що ви заміните Гончарука на Шмигаля, ви ці рейтинги не піднімете ні в якому разі, тому що ви збираєтеся залишити той самий курс, яким ви зараз ідете. Якщо ви зараз відміните цей закон, то це принесе користь не тільки вашому рейтингу і президентському рейтингу, вашій політичній силі, а це збереже національне надбання - землю України в руках народу України, і це буде великою користю для української держави. Дуже буду вдячний, якщо ви до мене дослухаєтесь. Ставлю на голосування по черзі. 2497. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. 2498. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. 2499. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. 2500 можемо ставити, да, на голосування? Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. 2501. Прошу визначатися та голосувати.

Ми сьогодні з вами розглядаємо вже 2500 поправку. Шановні колеги, 2500 разів "Опозиційна платформа – За життя" наголосила в цьому залі, що не можна продавати українську землю, що треба проводити референдум, що треба спитати у людей, що вони нам скажуть, які накази ми будемо виконувати. Ну, люди з усієї країни пишуть, шановні, перше питання, Людмила Парафіла, Харків: "Чому людям не роздали землю, що безкоштовно їм належить?" Ну, як ви можете, не провівши розпайовку земель, розпродавати цю землю? Ви продаєте те, що належить народу. Ви забираєте у людей останнє. Ми наполягаємо на проведенні всеукраїнського референдуму. Наполягаємо на тому, що не можна продавати землю. Прошу поставити на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Всі правки можна поставити на підтвердження? 2514, прошу визначатись та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. 2516. хочу до вас звернутися від імені людей. Тому що саме люди пишуть до вас листи, звертаються. Але, на жаль, від "слуг народу" вони не чують жодної відповіді. Тоді ми від "Опозиційної платформи - За життя" візьмемо на себе цю місію, щоб поставити вам питання людей, те, що їх турбує в першу чергу. Питання Вікторії Іващенко: "Чому влада йде проти волі народу, добре знаючи, що народ проти? Ви – вороги народу?" Так і запитайте у них… Народ запитує: ви – вороги? Шановні колеги, навіщо ви збурюєте людей, навіщо сьогодні ви створюєте протистояння в суспільстві? Ну, вигонимо сьогодні Гончарука, ну, так давайте разом з ним скасуємо і цей Закон по землі. Ми наполягаємо на тому, щоб був проведений всеукраїнський референдум. Прошу поставити цю поправку на підтвердження. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 2516. Прошу визначатись та голосувати. За – 65. Рішення не прийнято. 2517. 2516. Шановні колеги, питання Наталії Гасенко, місто Запоріжжя: "Чому Україна на вкладає в свої сільське господарство, щоб країна була основою, житницею Європи, торгувала сільгосппродукцією та підвищувала свій добробут, а не чужих країн?" Люди, люди у нас в країні розумні. Люди ставлять до вас дуже правильне питання. Чому немає жодної відповіді? Чому немає ніякої реакції сьогодні на ті питання, з якими звертаються до вас люди? Любов Миколаївна (Херсон) питає: "Де земельний банк? Де ті гроші, за рахунок яких фермери будуть скуповувати землю?" Це ж все брехня. Грошей у людей немає, скуплять все спекулянти. Тому неможна сьогодні продавати землю, тільки всеукраїнський референдум. Прошу поставити поправку на підтвердження. 14:00:19 ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Наталіє Юріївно, за змістовну доповідь. На жаль, не можемо поставити на голосування. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую закритим. Нагадую, що о 16 годині розпочнеться позачергове засідання Верховної Ради України. Дякую,